sada idemo na raspravu o prvoj točki dnevnog reda koja je predviđena za danas, to je: - Prijedlog Zakona o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, prvo čitanje, P.Z. br. 470; Predlagatelj je Vlada na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172.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 Prije nego što dam riječ poštovanom državnom tajniku Zdenku Luciću imamo zahtjev za stankom, poštovani kolega Bajs. Izvolite. Štovani predsjedniče Sabora. Klub Fokusa i Reformista će podržati ovaj zakon, smatramo da je dobar i da Hrvatska mora biti na jednom strateškom pogledu uključena u međunarodnu potporu kako kako u slučaju katastrofa tako i u slučaju razvojnih projekata. Međutim, isto tako ću naglasiti da tražim 10 minuta stanke kako bi razmotrili ono što je iskazano u javnoj raspravi, a to je zapravo jedan zahtjev da se civilno društvo kao jedno od temelja Hrvatske i EU jače uključi u ovaj prijedlog zakona, da se kroz odredbe utvrdi i njihova uloga kako u međunarodnoj pomoći tako i u raznim projektima. Druga stvar koju ćemo također predložiti jeste da se oni subjekti koji provode ovaj zakon, a moram reći da su oni prošireni i to je pozitivno, ipak stave i gradove i to ne svi gradovi nego gradovi sjedišta županija koji imaju i mogućnosti, ali i ja bih rekao rekao imaju uobičajeno i sporazume i akt na međunarodnu suradnju da i oni budu jedan od … županija koji mogu biti učesnici u pomoći i razvojnim sporazumima koji su vezani uz RH. onaj cilj koji želimo svi postići, a to je 0,33% što je Vlada zacrtala BDP-a da se da bude u okvirnih razvojnih sporazuma i međunarodne pomoći možda bi trebalo zakonom i regulirati kroz terminske rokove. Evo toliko. Hvala. Ima li još zainteresiranih? Dobro, onda ćemo nastavit u 9,50 da kolega Bajs obavi konzultacija u klubu i onda nastavljamo.

Poštovane kolegice i kolege nastavljamo da radom, pa pozivam poštovanog državnog tajnika Zdenka Lucića da predstavi Prijedlog zakona o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici sve vas srdačno pozdravljam u ime Ministarstva vanjskih i europskih poslova i u svoje osobno ime. Malo kontekst prije samog prelaska na točne zakonske odredbe. Zadnje dvije godine obilježene su velikim potrebama za humanitarnom pomoći i razvojnom suradnjom u svijetu. Prema procjenama UN-a za ovu godinu u potrebi za humanitarnom pomoći u svijetu je 339 milijuna ljudi što je povećanje 24% u odnosu na prošlu godinu. Očekujemo da će nove krize i kao aktualne kojima svjedočimo čak i povećati iznesene brojke. Preko 222 milijuna ljudi izloženo je akutnoj nesigurnosti hrane, duplo više nego samo prije dvije godine. Ujedinjeni narodi proglasili su najveću globalnu krizu hrane u modernoj povijesti. Broj raseljenih osoba je koncem prošle godine prešao povijesno visokih sto milijuna. Financijske potrebe za humanitarnom pomoći za ovu godinu procjenjuje se na 54,3 milijarde dolara što je za 11 milijardi dolara više nego prošle godine. Rekordne potrebe rezultat su međusobno povezanih posljedica višeslojnih i kompleksnih kriza kojima svjedočimo. Globalna pandemija bolesti covid-19, rat u Ukrajini, globalni rast cijena hrane i energenata, inflatorni pritisci, utjecaj klimatskih promjena, krize uzrokovane prirodnim djelovanjem što su bili nedavni razorni potresi u Turskoj, Siriji, krize produženog djelovanja poput one u Afganistanu, Jemenu, Somaliji i mnoge druge samo su neki od uzroka povećanih humanitarnih potreba u svijetu. Na žalost najugroženije skupine stanovništva su žene i djeca. Navedeni izazovi traže globalnu solidarnost država, potrebni su pojačani napori ne samo u pružanju humanitarne pomoći već i u kreiranju ciljanih razvojnih partnerstva kako bi se suzbilo daljnje produbljivanje siromaštva i nejednakosti zaustavilo nazadovanje u dostizanju ciljeva održivog razvoja. Vezano za Prijedlog zakona o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, znači radi se o novom zakonu kojim se modernizira postojeći zakonodavni okvir. Kao što znate Hrvatska je prošla put od primateljice humanitarne i međunarodne razvojne pomoći do davateljica takve pomoći trećim zemljama. Republika Hrvatska od 2011. godine više nije primateljica razvojne pomoći. 2013. godine smo postali članica EU te smo time preuzeli okvir i smjernice EU za rad na promicanju međunarodnog održivog razvoja i pružanja humanitarne pomoći definirano globalnom strategijom EU za vanjsku i sigurnosnu politiku. Što donosi sam zakon? Znači u općim odredbama postavljen je međunarodno-pravni okvir razvojne suradnje i aktualizirani su temeljni pojmovi i načela. Time smo doprinijeli usklađivanju našeg pravnog okvira sa ključnim dokumentima EU OECD-a i Ujedinjenih naroda. Strateški višegodišnji nacionalni okvir bili smo dužni prilagoditi u međuvremenu izmijenjenim propisima strateškog planiranja, detaljnije smo razradili nositelja provedbe i način provedbe, uskladili smo sa praksom koju smo razvili do sada i koja je u skladu sa praksom država EU slične veličine i politika. Omogućava se suradnja na provedbi razvojne pomoći sa nizom pravnih subjekata od zaklada, zavoda, ustanova, organizacija civilnog društva i drugih pravnih osoba naravno i jedinica lokalne i područne samouprave. Prijedlogom zakona Ministarstvo vanjskih i europskih poslova zadržava nadležnost koordinatora nacionalnih politika razvojne suradnje. Po stupanju zakona na snagu predstoji nam uspostava novog Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za međunarodnu razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć u inozemstvu. U izradi ovog zakona konzultirali smo sve resore, institucije, organizacije civilnog društva, proveli prilično širok postupak savjetovanja kako bi zakonski prijedlog koji je danas pred ovim cijenjenim Domom bio što kvalitetniji. To je ukratko od predlagatelja. Slobodan sam odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem državnom tajniku, pa krećemo sa replikama. Prvi je na redu kolega Kirin, izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče. Glavni cilj razvojne suradnje i humanitarne pomoći je suzbijanje siromaštva. Jedan od prioriteta vanjske politike Republike Hrvatske je pružanje razvojne i humanitarne pomoći inozemstvo. To je sukladno strateškom planu Ministarstva vanjskih i europskih poslova. 2011. godine Hrvatska je donirala veće količine cjepiva tijekom pandemije. Molim vas kojim zemljama i po kojim kriterijima? Da li samo bilateralno o zemljama u okruženju ili i drugim zemljama u potrebi i kojima? Hvala. **Jandroković, Hvala na pitanju. Znači Republika Hrvatska je donirala zemljama koje su izrazile potrebu za donacijama cjepiva kad postaje viškovi cjepiva provodimo konzultacije, odnosno ispitujemo interes zemalja koji su u potrebi da li im ta cjepiva trebaju i organiziramo takvu dostavu. Hvala. Bojan (Nezavisni)** Hvala gospodine predsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče. U ovome zakonu predlaže se jedan decentralizirani model zapravo pružatelja razvojne pomoći gdje svako tijelo daje razvojnu pomoć. Alternativa tome modelu je ono što imaju neke druge zemlje, dakle Agencija za razvojnu i humanitarnu pomoći gdje je zapravo razvojna pomoć centralizirana. Za to ima argumenata poput jednostavnosti, veće transparentnosti itd. Zašto ste se odlučili za ovaj model, a ne za model jedne agencije u ovome prijedlogu zakona? **Lucić, Zdenko** Do sada je i sličan model, odnosno ovakav isti model bio na snazi u Republici Hrvatskoj. Smatramo da je primjereno i veličini zemlje, gospodarstva i u stvari kapacitetima javne uprave koristiti ovakav decentralizirani model. Naravno kako vrijeme prolazi i kako se potrebe budu mijenjale, a kako i naravno i financijska sredstva budu može se razmotriti i neki drugi oblik međutim za sada je ovo najprimjerenije veličini naše zemlje, odnosno u skladu je sa sličnim primjerima u zemljama EU, zemljama ove veličine i ovih nekih kapaciteta financijskih i administrativnih. **Šimić, Hrvoje (HDZ)** Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, Hrvatska kao punopravna članica EU od 2013. godine preuzima sve svoje obveze koje se tiču i međunarodne razvojne suradnje, ali također i humanitarne pomoći. Vidimo da u vremenima globalne krize Hrvatska vrlo aktivno sudjeluje i pomaže svima onima koji su u potrebi. Posebno ističemo ulogu Hrvatske vezano uz stradavanje ukrajinskog naroda, pa mislim da je potrebo spomenuti posebno i jučerašnji događaj kada je prvih ukrajinskih ranjenih došlo u Hrvatsku na liječenje i rehabilitaciju, a sukladno dogovoru premijera Plenkovića i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda. To je tek početak naše pomoći i u tom zdravstvenom vidu, doći će i drugi ukrajinski vojnici. Hvala lijepa. Slažem se, to je u skladu s politikama Vlade RH u svrhu pružanja humanitarne pomoći zemljama odnosno ljudima kojima je ta pomoć potrebna. Kolegice Marić, izvolite. jer je između ostaloga i Caritas koliko se može i vidjeti zapravo oglasio donacijski telefon. Mene zanima kolika su sredstva u novčanom smislu upućena iz RH ukupno gledano znači svih, iz svih pozicija ajmo reći

naših spasioca prema Turskoj iznosila je oko 5 miliona eura, znači zajedno sa financijskim sredstvima. Prema Siriji je oko 400 tisuća eura. **Jandroković, Gordan Hvala predsjedniče. Poštovani državni tajniče humanitarna i razvojna pomoć šalje se u one zemlje koje imaju izraženi demokratski deficit. To znači da je jako važno da država ima pouzdane partnere koji će moći taj novac ili materijalna dobra koja su potreba dostaviti doista onima koji koji očekuju takvu vrstu pomoći. Dosta je općenito stavljeno u zakonu gdje se uvodi načelo da će i udruge civilnog društva moći sudjelovati u ovim projektima pa bih ja voljela da se to ipak osnaži i definira da je riječ o pouzdanim partnerima koji imaju razgranate mreže u tuzemstvu i inozemstvu iz tog razloga što evo mogu navesti na primjeru potresa u Turskoj i Siriji gdje je Hrvatski Caritas u za obje zemlje osigurao pomoć u vrijednosti od 800 tisuća gdje naravno u Tursku smo i mogli kao država što jesmo slati direktno pomoć, ali u Siriju zbog sankcija nismo mogli i ta pomoć je dostavljena isključivo zahvaljujući Hrvatskom Caritasu koji je imao tamo svoje kanale. …/Upadica: Hvala vam./… Zato mislim da je u zakonu važno takve stvari naglasiti. **Jandroković, Gordan vam na pitanju. Znači u pružanju takve pomoći vodimo računa, znači gdje nemamo svojih kapaciteta provesti pomoć da su nam partneri međunarodne institucije sa određenim kredibilitetom. Naravno, organizacija koju ste vi spomenuli Caritas je jedina takva organizacija koja je

tada imamo zadnju strategiju koja vrijedi do 2021., dakle 2017.-2021. dakle strategija o razvojnim pomoćima. Ja pretpostavljam da nove nemamo jer je uvjet ovaj zakon odnosno htjeli ste vezati sa zakonom, ali me zanima u kojoj fazi je, kad očekujemo da bi eventualno ona mogla ugledati svjetlo dana u smislu javne rasprave i sve ostalo jer smo sad u 2023. kad mi sve procedure napravimo 2024. je na vratima, a to je još jedan dokument koji je potreban. Dakle, strateški dokument Strategija razvojne pomoći iz kog će se vidjeti neke stvari pa me zanima u kojoj je fazi i kad očekujete, neki hodogram

s tim u svezi kad zakon stupi na snagu planiramo u prvih 6 mjeseci njegovog stupanja na snagu donijeti novi strateški dokument gdje ćemo naravno konzultirati široku javnost kako bi taj dokument bio što bolji odnosno na korist naših građana odnosno gospodarstva. Poštovani predsjedniče, državni tajniče, 2011. godine Hrvatska je prestala biti primateljica pomoći, a u našem okruženju žive države u kojima, postoje i da li se kroz ove programe i ovim zakonom omogućuje pojačana pomoć njima kako bi se očuvala njihova kultura i identitet kroz razne programe koji se mogu iz ovog rekursa financirati. Hvala. **Jandroković, Naravno, znači što se tiče Hrvata koji žive izvan RH oni su uvijek nam na vrhu prioriteta u pružanju pomoći, ako govorimo o razvojnoj pomoći to žive u područjima koja su nama i programski dosada bila područja područja prve kategorije odnosno prioritet broj 1 ovaj tako će biti i u slijedećem razdoblju, a to ćemo definirati i tim novim strateškim dokumentom. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo. Gospodine državni tajniče moram reći da sam malo razočaran nekim odredbama zakona. Naime, svaki puta kada raspravljamo o izvješću o međunarodnoj razvojnoj pomoći uvijek govorimo o tome kako bi Hrvatski sabor trebao imati veću ulogu od samog komentatora eventualnog izvješća, a ovdje nažalost ne vidim da će biti uključeni ni u strateško planiranje. Naravno, da sabor ne može biti izvršno tijelo, naravno da ne može voditi znači davanje međunarodne pomoći ono što se kaže date to date basic na čistom hrvatskom, ali može davati strateške smjernice. I to je ono zapravo što smo i mi istakli iz Odbora za vanjsku politiku da nam najviše nedostaje. Dakle nemamo priliku razgovarati o nekim strateškim postavkama RH, u ovom smislu imamo priliku samo komentirati ono što je već odrađeno, a ne vidim u ovom zakonu da će biti išta drugačije. **Jandroković, Kao što je i dosadašnji zakon bio usklađen odnosno izrađen u skladu sa dokumentima odnosno propisima strateškog planiranja koji su tada vrijedili, tako i ovaj zakon smo bili odnosno morali uskladiti sa važećim dokumentima strateškog planiranja tako da odnosno propisima koji definiraju dokumente strateškog planiranja.

u usklađenju novog zakonodavnog okvira važno je spomenuti da se moramo usklađivati sa klimatskim promjenama tj. sa Pariškim sporazumom iz 2015.g. jer po jednom podatku recimo iz, koje je mjerila agencija, dakle europska agencija, od 1980., pa do 2020. čak je 900 hrvatskih državljana preminulo s obzirom na klimatske promjene i događanja koja su vezana na klimatske promjene. Tako da sigurno da ćemo vjerojatno i u našem usklađenju sa zakonodavnim dakle okvirima itekako biti jedan od važnijih stvari dakle upravo usklađenje sa ovim sporazumima gdje se velika važnost daje i određena sredstva veća za upravo klimatske promjene koje će se događati. **Jandroković, Da, intencija je odnosno svi dokumenti koji se rade ovaj da su u skladu sa ciljevima održivog razvoja imajući u vidu i klimatske promjene i Pariški sporazum koji, koji je na snazi, tako da i u uvodnom dijelu sam istaknuo da dio humanitarnih potreba odnosno tih katastrofa je uzrokovan i ljudskim djelovanjem, ratovima i slično, međutim značajan dio je uzrokovan i klimatskim promjenama odnosno djelovanjima prirode poput potresa koji iziskuju veća financijska sredstva za sve države koje žele pomoći u takvim kriznim situacijama, hvala. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče, u Strategiji međunarodne razvojne pomoći imamo mnogo problema, rekao bi da iskustvo pokazuje da previše obećaje i premalo isporučuje. Od 2016. na razini EU Afganistan je zemlja koja prima najveće iznose međunarodne pomoći. Još u 11. mjesecu 2020. je EU odobrio 5 milijardi eura, citiram, za cilj osigurati da Afganistan čvrsto ostane na putu političke i ekonomske stabilnosti i razvoja. S obzirom da su talibani danas na vlasti u toj zemlji možete tvrditi da taj dragocjeni novac poreznih obveznika svih ljudi u EU je dobro potrošen. Naime, ne samo u Afganistanu, imamo zemlju poput Sudana koja je na rubu građanskog rata i tamo se velike iznose šalju. Hvala. Izvolite odgovor. **Raspudić, Nino (MOST)** Nadovezat ću se na ovo što je govorio kolega Bartulica, on je rekao da se pomoć slala i Sudanu. Nažalost iz vašeg izvješća o kojem smo nedavno diskutirali za pomoći humanitarne i razvojne za 2021. vidjeli smo da se ta pomoć nije slala direktno Sudanu ili projektima u Sudanu nego MMF 1,4 milijun dolara za tobožnji otpis duga Sudanu. Osnovni problem i to smo mogli vidjeti iz zadnjeg izvješća je što golemi dio ovih sredstava hrvatskih poreznih obveznika ne ide direktno zemljama kojima želimo pomoći nego ide posrednicima, dakle većina toga odlazi za članarine ili ide MMF-u ili nekoj azijskoj investicijskoj infrastrukturnoj banci, jedan milijun dolara primjerice i Ne vidim da ovaj zakonski prijedlog rješava to pitanje, dakle trebalo je staviti da će barem pola pomoći ići direktno tim zemljama i u projekte u tim zemljama, a ne ovim posrednicima koje onda ne možemo kontrolirati jesu li doista utrošili taj novac kako je …/Govornik se Ja mislim da takve stvari ne treba tolko prenormirati, ovaj a ovi posrednici su kredibilne institucije koje za svaki, za svaka donirana sredstva dostavlja izvješća. Ovdje ste sami spomenuli da se radilo

dosadašnji zakon je donesen 2008., a odonda su se uvjeti odnosno status Hrvatske u svijetu i u Europi itekako promijenio, dakle i to je jedan od motiva da se onda urede ti odnosi. Nažalost država smo koja imamo iskustva upravo, a do 2011. kako je i napisano smo bili primateljica pomoći. Evo rezultat toga je i naša senzibilnost kada se trebalo i treba još uvijek pomagati ukrajinskom narodu i djeci da se asimiliraju, da se prilagode uopće životu u Hrvatskoj, neke poslove i da imaju nekakav normalan život, dakle to je itekako velika prednost koju možemo onda još samo s ovim zakonom dopuniti. **Jandroković, Da, znači situacija se za RH od donošenja zakona do danas promijenila značajno na bolje. Hrvatska je postala i članica EU, postala je članica Eurozone i schengentskog područja, tako da mi smo danas u trenutku, tada smo bili primateljica te razvojne pomoći, danas smo davateljica i ozbiljna davateljica razvojne pomoći. I zadnja replika kolega Šimičević izvolite. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče HS. Poštovani državni tajniče, nije problem u zakonu, možda je problem više u licemjerstvu svijeta jel mi s jedne strane imamo bogate koji bacaju toliko hrane da bi se cijeli svijet mogao, mogao nahranit. Dakle, koliko smo mi operativno snažni da neke stvari promijenimo i da doista pomognemo ljudima koji su u potrebi deklarativno mi ne možemo ništa napraviti, ali da li mi pokazujemo dovoljno senzibilnosti da operativno pomognemo ljudima koji su, koji su u nevolji. Hvala. Hvala na pitanju. Ovaj svakako mi nastojimo ovaj potaknuti i druge dionike u procesu kako smo rekli i razvojna pomoć je decentralizirana u Hrvatskoj da pružaju te više razvojne pomoći pogotovo na područjima gdje ta, za tu pomoć naša područja imaju neku ekspertizu, a i postoje povijesne, povijesne bliskosti odnosno pogotovo u područjima BiH, Srbije i nama drugih susjednih država gdje živi hrvatski narod gdje svakako treba više i može se više pomoći. Hvala. Hvala državnom tajniku, možete se vratiti na svoje mjesto. Idemo dalje s radom. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi je na redu Klub zastupnika MOST-a, poštovani kolega Raspudić, izvolite. kolegice i kolege. Pred nama je u prvom čitanju Zakon o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći Naučili smo već čim se čuje ovo međunarodno da se spremimo za tekst prepun ispraznica poput izazova, jačanja otpornosti, održivog razvoja, klimatskih promjena, vizija i U teoriji sve to zvuči lijepo i teorijski kad vidimo ovaj prijedlog zakona sve je sjajno, ali ja ću podsjeti na misao koju je izrekao veliki Yogi Berra kad su pitali imali li razlike između teorije i prakse on je rekao u teoriji nema, ali u praksi ima. A kako je u praksi mogli smo vidjeti u zadnjem izvješću podnesenom u saboru nedavno o humanitarnoj razvojnoj pomoći, to je bilo izvješće za 2021. Kao što sam tada rekao u izlaganju o tom izvješću Hrvatska nije nekakav izolirani otok već je dio međunarodne zajednice slobodnih suverenih država koje međusobno surađuju, a po potrebi se i pomažu. U tom smislu naravno da je i opravdano i potrebno i dobro da iz proračuna RH izdvajamo određena sredstva i za razvojnu pomoć drugim državama. I sami smo je primali kada je bilo potrebno i to je sve u redu. No, treba vidjeti kolika je ta pomoć, kome je usmjerena ta pomoć, koja je njena namjena i koji se rezultati time postižu. Mi smo vidjeli da je u 2021. zadnjoj godini za koju imamo izvješće došlo do povećanja od preko 20% u odnosu na prethodnu godinu, a do tog povećanja je došlo zato što je knjiženo u međunarodnu humanitarnu i razvojnu pomoć preko 64 milijuna kuna cjepiva koje smo donirali drugim zemljama. U praksi to uglavnom znači da smo se rješavali medicinskog otpada na tuđi račun. Nismo dobili nikakvo izvješće koliko su te zemlje toga utrošile, a koliko bacile, morale same zbrinuti kao medicinski otpad ili prebacile opet nekome trećem. Jučer smo mogli čuti podatak da 6 milijuna dosad cjepiva je plaćeno bez veze, što podijeljeno, što uništeno, a ne znamo koliko toga još treba doći i platiti, a neće biti utrošeno. Umjesto da se raspravlja tko je odgovoran za tu nerazumnu nabavu i toliko trošenje proračunskih sredstava mi to knjižimo tobože kao humanitarnu razvoju pomoć. Eto razvit će netko od BiH do Ruande od toga. Nadalje, nadovezujući se na ovo što sam rekao u replici da je osnovni problem što mali i minimalan dio ovih sredstava u praksi, a praksa za koju znamo dokumentirano zadnja je 2021. se doista daje direktno tim zemljama, njihovim stanovnicima i projektima tamo na terenu gdje želimo pomoći, a golemi dio ide posrednicima za koje kakve članarine od europskih institucija do potpuno bizarnih stvari kao što je već spomenut azijska infrastrukturna investicijska banka kojoj su hrvatski porezni obveznici dali milijun dolara. Pitam se zašto to, taj milijun nije izravno utrošen utrošen da se u nekoj konkretnoj azijskoj zemlji infrastrukturno ljudima nešto pomogne i popravi nego se daje nekakvoj banci gdje onda dalje ne možemo kontrolirati tok tog novca i za što je utrošen. Ovo sa MMF-om i Sudanom je bizarno. Dakle, iščitavajući tek tablice, sitna slova za 2021. u izvješću uočio sam da Hrvatska daje MMF-u 1,4 milijun dolara na konto nekakvog programa otpisa MMF-a duga Sudanu, a oni taj Sudan i drže za gušu. Dakle, ne možemo ni pratiti dinamiku tog duga, zaduženja, tko se zadužuje, zašto, što znači sad taj otpis duga, umjesto da smo 1,4 milijun dolara konkretno nešto napravili na terenu za građane Sudana kojima želimo pomoći mi to dajemo kao nekakav reket međunarodni MMF-u. Dakle, novac ne dolazi ili barem mi ne možemo iskontrolirati dolazi li on do krajnjih korisnika i postupamo li mi doista humanitarno i smisleno kad govorimo o pomoći u razvoju zemalja prijateljskih kojima želimo, kojima E sad u ocjeni stana, stanja priloženo je uz ovaj zakonski prijedlog ističe se kako je RH prelaskom u kategoriju razvijenih zemalja 2011. prestala biti primateljica službene razvojne pomoći. To je dobra vijest. Dakle, da smo od onih koji su primali postajemo oni koji daju, blaženije je davati nego, nego primati. Zatim spominje se kako je stupanjem u punopravno članstvo EU 2013. RH preuzela strateški zakonodavni okvir politika razvojne suradnje i humanitarne pomoći EU. Nadalje je bitno promijenjen međunarodni položaj RH i obveze koje su preuzete na međunarodnoj razini zahtijevaju prilagodbe nacionalnog zakonskog okvira za planiranje i provedbu politika međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći. Sve u redu, sve stoji. No, problem je slijedeći, citiram, važan okvir za razvojnu suradnju RH su razvojne politike EU formulirane u novom Europskom konsenzusu o razvoju iz 2017. koji ima za cilj promicanje provedbe Programa UN-a za održivi razvoj koji zajedno s Pariškim sporazumom 2 o klimatskim promjenama postaje globalni okvir za planiranje i provedbu razvojne suradnje na svim razinama. Klimatske promjene. Postoji li nekakav problem humanitarni u svijetu i razvojni gdje mi možemo pomoći, a da ga se ne povezuje uz klimatske promjene i čitav biznis vezan uz njih? Ja sam iznenađen, ja prvi put čujem danas ovaj podatak, molio bih da objasnite kako ste došli do njega jer je uznemirujući, da je 900 ljudi u Hrvatskoj preminulo kao posljedica klimatskih promjena u 40 godina. Što to znači? Evo, recimo, u Kninu je jako vruće ljeti. Je li penzioner možda izašao na tu vrućinu pa ga ubilo? Je li vruće u Kninu nego što je bilo, ne znam, 1954.? 900 žrtava klimatskih promjena. Hoćemo li napraviti trgovačke žrtava klimatskih promjena? Hoćemo li organizirati godišnju komemoraciju za žrtve klimatskih promjena? Hoće li biti odbor neki ili neka nevladina udruga pa da i to plaćamo, koja će se baviti tim sjećam na žrtve klimatskih promjena? O čemu vi .../nerazumljivo/..., je li čujete sebe što govorite? Nadalje, novi Europski konsenzus o razvoju temelji se na sveobuhvatnoj viziji vanjskog djelovanja EU utvrđeno u globalno strategijom EU za vanjsku i sigurnosnu politiku dok se nove smjernice u provedbi razvojnih politika kroz vanjsko djelovanje EU, poglavito gledaju u konceptu tima Europa kao zajedničkog platformi EU i država članica, bla, bla, bla, bla. A nedavno Macron ode u Kinu i slizuje se s Kinom, Kina super. A Kina čvrsto uz Putina, a Bruxelles govori nešto drugo. Pa gdje vam je tu europsko jedinstvo? Pa vidite da nema tu nikakvog jedinstva i nikakve jedinstvene vanjske politike ni oko ruske agresije na Ukrajinu, a kamoli nešto drugo. I zašto da mi vjerujemo kao hrvatski porezni obveznici da, ne znam, milijun eura koje dajemo je bolje dati tim nekim institucijama birokratskim koje tobože imaju neke jedinstvene politike, uglavnom vezane uz klimatske promjene umjesto da izravno damo taj milijun na terenu u Sudanu ljudima da pomognemo. To je problem cijele ove priče, a ovo novo zakonsko rješenje ne daje nikakav temelj da bismo povjerovali da će ubuduće na temelju novog zakona to biti bolje, suvislije i konkretnije. Zatim, novim zakonom omogućit će se propulzivnije djelovanje u suradnji s dionicima razvojne suradnje koji nisu bili uključeni u provedbene mehanizme aktualnog zakona, posebno organizacijama civilnog i privatnim sektorom te se uvode provedbeni instrumenti za ostvarivanje takvih oblika suradnje. Pa onda kaže, u okolnostima sve većeg broja kriza i izvanrednih situacija, gdje je taj veći broj kriza? Ja se sjećam 80-ih godina gladi u Africi, Biafra i ostalo, ja imam drugačije podatke, da se smanjuje siromaštvo u svijetu ili su promijenjeni možda u međuvremenu po kojim kriterijima procjenjujemo da su veće humanitarne potrebe danas nego što su bile prije 40 ili prije 100 godina. Nadalje, izvanrednih situacija koje zahtijevaju međunarodnu razvojnu i humanitarnu pomoć poput donacija cjepiva. Dakle brigo moja, pređi na drugoga, zbrinjavanje preko tuđih leđa našeg medicinskog otpada. I to se uvalilo u zakon ili žurne pomoći nakon katastrofa. Omogućit će se učinkovitiji okvir za bržu dostavu potrebne humanitarne pomoći. Pa ne može biti brži po načelu supsidijarnosti nego da izravno doniramo gdje god se može, umjesto ovim čudnim birokratskim strukturama koje slijede parareligiju klimatskih promjena za sve ljudske probleme i i potrebe. Dakle da zaključim, problematičan je ovaj Zakon jer ne rješava osnovnu boljku koju smo mogli vidjeti i jasno detektirati na zadnjem izvješću, to je da golema većina tih sredstava ide za ide za neka članstva i nekakvim mutnim posredničkim organizacijama, da ne možemo kontrolirati kao hrvatski porezni obveznici istinske učinke tih sredstava. Ovaj Zakon ništa ne poboljšava po tom pitanju i ne možemo ga podržati. Drugi klub zastupnika, Domovinski pokret, poštovani kolega Bartulica, izvolite. Zahvaljujem g. predsjedniče Sabora, poštovani kolegice i kolege, državni tajniče. Nije sporno da treba pomoći onima koji su u potrebi nego kako. Ranije sam rekao u replici da nažalost, iskustvo pokazuje da u strategiji međunarodne razvojne pomoći, pa i na razini EU postoje mnogi problemi. Nažalost i ovaj Zakon u samom konceptu ne mijenja na bitan način ništa. Na početku ću samo reći da da je dobro da Hrvatska više nije već davno primateljica pomoći nego sudjeluje u ovim programima, međutim, mislim da moramo dobro razmisliti na koji način. Dakle u replici sam spomenuo Afganistan, to je možda najočitiji primjer gdje su ciljevi, proklamirani ciljevi za, nisu ispunjeni, dakle da se ta zemlja demokratizira, da čak se postigne rodna ravnopravnost u Afganistanu, to je bio cilj i EU, čak do 2020. u 11. mj. kažem, je odobreno i dodatnih 5 milijardi eura pomoći za Afganistan kako bi se osiguralo, evo, demokratizacija te zemlje da čvrsto ostane na tom putu i slično. I danas imamo ponovno talibane na vlastima i sve što donosi sa sobom ta prema tome, mislim da s pravom se postavlja pitanje da li ovaj novac se troši na pravi način. Ranije spomenuti slučaj Sudana, dakle općenito u Africi imamo jedno, jednu pojavu, rekao bih, strašnu zloupotrebu ovih mehanizmi, dakle ideološko uvjetovanje međunarodne pomoći. Često neke europske vlade, hvala Bogu ne naša, ali neke druge europske vlade koje puno agresivnije to promiču uvjetuju pomoć siromašnim zemljama u Africi s time da primjerice pobačaj bude dostupan ili umjetna kontracepcija, dakle vide rješenje u tome da bude što manje ljudi u Africi. Dakle to je nažalost ta ideološka manipulacija i zloupotreba i to na najvišim razinama EU. Nadam se da Hrvatska neće na taj način sudjelovati u ovim programima. Dakle, od kad postoje ovi programi međunarodni pomoći multilateralna tijela koja distribuiraju novac i prate razvoj u zemljama vidimo da nema bitnog Dakle, ponovit ću, neke zemlje u Africi su na rubu građanskog rata. Samo da podsjetim prije više od 25 godina u Ruandi što se događao, preko 500.000 ljudi je ubijeno u građanskom ratu. Prema tome, u EU kao da su otuđeni od stvarnosti na terenu i zato bi bilo dobro promisliti s kim ćemo surađivati i na koji način će se ovaj novac dijelit. Za stvarni pomak u nekim zemljama trebamo zapravo potpunu promjenu kulture i običaja i to nije lako postići, pogotovo na brz način. Inače vidim jednu naivnu crtu razmišljanja u ovome svemu, dakle prosvjetiteljstvo i općenito sekularističko razmišljanje tvrdi da možemo zapravo neke apstraktne principe primijeniti bilo gdje u svijetu bez većih problema. Dakle, obijače i demokratske norme u Europi u Engleskoj u Americi se mogu uvesti primjerice u Afganistan ili u neke druge zemlje. I to ne ide baš tako, potrebna je jaka kultura koja će zapravo podržati samu demokraciju i slobodu ljudi, a to postići je vrlo teško. Dakle, ta naivnost nas košta. Način kako se Amerika povlačila iz Afganistana koji je cijeli svijet mogao promatrati je sramotan i zapravo toliko oružja i opreme su ostavili u toj zemlji da su Talibani danas među najvećim trgovcima oružja u svijetu. Dakle, to je isto jedna posljedica od naivnih politika koji nisu zapravo u skladu sa određenim stvarnostima i prilično su naivne rekao bi. I to je sve posljedica jedne ideologizacije i to govorim ne samo da uglavnom da upozoravam naše kolege u MVEP-u koji vode računa o tome nego da izvučemo prave pouke iz prijašnjeg iskustva jer ne vidim u ovom zakonu kažem neke bitne promjene, zato ne možemo ovo podržati. Rekao bi na kraju da Hrvatska ima obvezu i odgovornost za ono što se događa oko nas i šire, dakle dobro da smo aktivni i da sudjelujemo, ali ponavljam na razborit način, ne bilo kako i ne slijediti uhodane prakse jer te prakse su se pokazale neučinkovite, često i kontraproduktivne. Nažalost moglo bi se reći da možda izazivaju više štete nego koristi jer dana reći da je taj novac dobro potrošen primjerice u Afganistanu nije točno, daleko je to od istine. Hvala. Treća rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Cappelli. Izvolite.

pomoći HS svake godine prati i raspravlja o godišnjim izvješćima o provedbi službene razvojne pomoći inozemstvu čime dakle aktivno usmjeravamo pitanje planiranja kako aktualnih tako i budućih obaveza koje Hrvatska ostvaruje na tom planu. Stoga je potrebno naglasiti da su upravo razvojna suradnja i humanitarna pomoć važan sastavni instrument vanjske politike kao i instrument dakle ulaganja u vlastiti razvoj, sigurnost i bolju budućnost. Razvojna suradnja ujedno pomažem našim partnerskim zemljama u rješavanju različitih izazova od onih gospodarskih, društvenih, sigurnosnih, a u posljednje vrijeme sve više zdravstvenih odnosno ekoloških tema. A kad smo kod ekološke teme maloprije i problema koji je zastupnik je pitao odakle je to izvješće i kako to neozbiljni podaci. Evo u Izvješću o gospodarskoj šteti uzrokovanoj vremenskim i klimatskim ekstremnim događajima u razdoblju '80.-2020. koje je sastavila Europska agencija za okoliš, dakle Europska agencija za okoliš koja je rekla u tih 40 godina da je preminulo 896 državljana RH i da je napravljena šteta od 2 milijarde i 860 milijuna u u tom roku od 40 godina i to se očito vodi na određeni način i ne vidim tu ikakav problem u tom podatku. Od prošle godine svjedoci smo ruske agresije na Ukrajinu koja je proizvela kako humanitarnu tako i gospodarsku krizu na Europskom kontinentu, ali i u širim razmjerima. Hrvatska je kroz mehanizme razvojne suradnje i pomoći do sada izdvojila značajna sredstva za pomoć Ukrajini o čemu se više puta raspravljalo i u Saboru i nije loše to iznova i ponavljati. Do početka ovog mjeseca u Hrvatsku je ušlo ukupno 22.499 raseljenih osoba iz Ukrajine od čega se 21.648 osoba nalazi u postupku privremene zaštite. Ukupna pomoć koju je Hrvatska do sad osigurala Ukrajini iznosi 188,8 milijuna eura. Od početka rata do danas hrvatska Vlada je u suradnji sa UNICEF-om osigurala već 5. u nizu od projekata. Riječ je o različitim oblicima pomoći i donacijama, a posljednje se primjerice odnosi na 50 generatora koji će omogućiti kontinuirani rad bolnica i škola u Ukrajini. Također kroz iste mehanizme suradnje osigurana je i pomoć glede zdravstvene zaštite za sirijske izbjeglice u Egiptu, za obrazovanje djece sirijskih izbjeglica u Jordanu, te Jemenu i Libanonu. Tu je i niz bilateralnih programa razvojne suradnje i pomoći usmjerene prema našim susjedima u BiH, Crnoj Gori, Kosovi, namijenjen…, Sjevernoj Makedoniji, namijenjenih razvoju infrastrukturu kao preduvjet održivom gospodarskom razvoju i društvenoj integraciji stanovništva, te demografskoj revitalizaciji. Državnim uredom za Hrvate, a koji su…, sukladno metodologiji Odbora za razvojnu pomoć OECD-a imaju obilježja razvojne pomoći. I jučer imali smo prilike čuti u saboru da pojedini zastupnici prilikom putovanja po svijetu i Europi prate učinke financiranja projekata od strane Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, pa primjer u Berlinu, Beču i po Americi, što mi je posebno bilo drago čuti jer sam i osobno s delegacijom Odbora za vanjsku politiku HS upravo prošli tjedan boravio u Berlinu i susreo se s našim iseljeništvom, te iz prve ruke imao prilike čuti gledišta Hrvatske, Hrvata u toj zemlji, kao i rezultate projekata i programa koji se provode, dakle od strane hrvatske Vlade i našeg Središnjeg državnog ureda za Hrvate, pa bih u tom smislu ujedno pohvalio rad našeg Središnjeg državnog ureda koji je usmjeren ciljano na konkretne programe i strateške projekte, prvenstveno programima potpore Hrvatima u BiH, potpore hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih država, potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu, financiranja posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH, stipendiranja studenata pripadnika hrvatskog naroda i program učenja hrvatskog jezika. Pa se tako i program financiranja posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH provodi putem javnog poziva i namijenjen je neprofitnim organizacijama, naglašavam, dakle neprofitnim organizacijama izvan RH i u RH, a to se odnosi dakle na udruge građana, zaklade, ustanove, kao i fizičkim osobama čiji projekti obuhvaćaju dakle brigu za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan RH i ugroženim pojedincima. Sad bih htio i komentirat, jedan od zastupnika jučer je primjerice spomenuo vrtić u Austriji, ANNO'93, navodno je dobio premala sredstva na javnom natječaju, upravo je dobio 20 tisuća kuna, al toliko su zatražili, toliko su dobili, dakle nije da smo mi nekog zakinuli ili smo premalo dali, zatražili su potporu 20 tisuća kuna i toliko su točno dobili. Isto tako i Hrvatska zajednica umjetnika za projekt Prvi hrvatski pjesnički festival „Beč na dlanu“ 2021.g. zatražila je potporu i projekt je realiziran 2022.g. sudjelovanjem preko 60 pjesnika i više od 90 drugih sudionika glazbenika, KUD-ova KUD-ova itd., a sve s ciljem promoviranja hrvatske tradicije, jezika, te čuvanja hrvatskog identiteta. Dakle, ono što su zatražili to su u principu i takvu cifru i dobivali. Istako bi da je Vlada RH daje veliki značaj području odnosa s Hrvatima izvan RH, te u proračunu Središnjeg državnog ureda za tu svrhu svake godine stavlja na raspolaganje znatna sredstva koja se kontinuirano povećavaju. Ukupna izdvajanja Hrvatske za službenu razvojnu suradnju u '21.g. iznosila su primjerice 624 milijuna, što je porast od 20, skoro 21% u odnosu na 2020.g., a za '22. negdje predviđa se da je to bilo negdje u porastu za 40% ako se ne varam državni tajniče. Ne treba zanemariti i sve češće prirodne katastrofe i klimatske promjene koje sam i prije naveo u ovom podatku Europske agencije za zaštitu okoliša, dakle promjene koje utječu prvenstveno na zdravlje, ali i na našu Primjerice nedavni potresi u Turskoj i Siriji prilikom čega je Hrvatska postala, poslala materijalnu pomoć u obliku hrane, šatora, kreveta, vreća za spavanje, deka, grijalica, medicinsku sanitetsku opremu u ukupnoj protuvrijednosti od cca. 820 milijuna eura, te Siriji putem financijskih doprinosa u iznosu od ukupno 200 tisuća eura i dodatno 100 tisuća eura putem Hrvatskog Caritas i putem Hrvatskog Crvenog križa. Posljedice dakle značajnih klimatskih promjena kojima je definitivno jedan od bitnih pristupa tim promjenama i u samom zakonu što su poplave i sve učestaliji požari temperaturni ekstreni koji utječu na proizvodnju hrane i na nestašicu bioraznolikosti što doprinosi stalnom rastu migracije stanovništva, što globalno utječe i na pitanje sigurnosti i zaštite granica, o čemu sigurno itekako moramo voditi brigu, migracijama o kojima se toliko i spominje. Upravo to sve govori u prilog da se humanitarna pomoć i razvojna suradnja moraju pomnije planirati što je cilj prihvaćanjem ovog zakona prvenstveno da mora biti pravovremeno usmjerena na rješavanje i prevenciju uslijed raznih globalnih kriza i izazova, a potom i sukladno razvoju znanosti i tehnologijama. Stoga u cilju jačanja, planiranja, bolje koordinacije i provedbe razvojne suradnje, kao i njezinog usklađivanja sa aktualnim međunarodnim okvirom djelovanja, dosadašnjim Zakonom o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, godine ukazuju na nužnost svojevrsnih nadopuna i izmjena, a kako bi se osigurale potrebe prilagodbe novim instrumentima djelovanja u provođenju razvojne suradnje koja proizlazi iz globalne Strategije EU za vanjsku i sigurnosnu politiku. To se prvenstvo odnosi razvoj suradnje u sklopu koncepta Tim Europa, financijskog instrumenta za vanjsko djelovanje Globalna Europa, te globalne platforme Global Gateway za izgradnju otpornijih veza upravo infrastrukture iz Europe prema svijetu odnosno za pametna ulaganja u kvalitetnu infrastrukturu procijenjenu čak 300 milijardi u proračunskom razdoblju 2021.-2027. uz ostvarivanje najviših društvenih i ekoloških standarda, a u skladu s vrijednostima i standardima EU. Stoga slijedom navedenog Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru podržat će prijedlog ovog zakona. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Četvrta rasprava Klub zastupnika Možemo, poštovani kolega Glavašević. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Evo svaki put kad razgovaramo o ovim nekim malo stručnijim temama naša knjiga spadne samo na nekoliko slova da tako kažem, ali možda je tako i bolje, ovako smo ovdje barem oni koji smo zapravo zainteresirani za ovu temu, a ona nije nebitna. Ona je tema o kojoj smo zapravo nedavno razgovarali prilikom Godišnjeg izvješća o razvojnoj pomoći, ali ako ovaj zakon, ako ovaj prijedlog zakona prođe možda više nećemo imati priliku za raspravljati o toj temi u Hrvatskom saboru s obzirom da se ovim zakonom barem u onome dijelu u kojemu smo to mi čitali ne vidi uloga Hrvatskog sabora, odnosno izvješće o kojemu smo mi do sad raspravljali podnosi se Vladi Republike Hrvatske. Hrvatskog sabora u toj priči nigdje nema. I smatramo da bi, da to uopće ne doprinosi onome što je u članku 3. ovoga Zakona proklamirano kao jedno od načela, a to je transparentnost. Dakle, meni je jasno da o ovim temama ponekad nezahvalno raspravljati u Hrvatskom saboru. Neka kolegice i kolege ovdje vrlo često pitanja vanjske politike i razvojne pomoći koja nisu pitanja dnevne politike vole frejmati i predstavljati i raspravljati o njima kao da jesu pitanja dnevne politike. I to može biti vrlo neugodno, može biti vrlo nezahvalno. Međutim, ideja da bismo zbog toga ili zbog kojeg god drugog razloga trebali ova izvješća maknuti sa naših klupa u budućnosti je fundamentalno kriva i u potpunosti u suprotnosti sa proklamiranim načelima transparentnosti. To naprosto nije dobra praksa. Ovo je prvo čitanje ovoga zakona i ja vas molim, imate prostora u članku 8. ako se ne varam dakle ili da promijenite kome Ministarstvo vanjskih poslova podnosi ovo izvješće ili da dodate u tom članku da Vlada onda upućuje ta izvješća na raspravu u Hrvatski sabor. To nije mala stvar. Mislim mi imamo ovdje dva odbora, Odbor za europske poslove, imamo Odbor za vanjsku politiku, imamo Odbor za Hrvate izvan Domovine. Dakle, to su sve odbori na kojima se na ovaj ili onaj način vrlo često dotaknemo upravo ove teme. I uz dužno poštovanje izvršnoj vlasti mislim nas se nešto pita o tome, nas se nešto pita o vama i o vašem radu tako da ideja da se ova izvješća maknu sa plenarne sjednice kao što je do sada bila dobra praksa to je naprosto u suprotnosti sa proklamiranim ciljevima u samom zakonu s jedne strane. I s druge strane hajde pogledajte trend. Gledajte premijer Plenković sve mane koje bih mu ja mogao nabrojati je zaista vrlo redovit u svojim raspravama sa nama o sastancima Europskog vijeća. Šalju se stajališta Vlade u Hrvatski sabor da se o njima raspravlja. Zašto je problem poslati jednom godišnje Izvješće o razvojnoj pomoći, Izvješće o provedbi. Zaista, zaista evo ovo je prvo čitanje. U najsnažnijim mogućim terminima vam sugeriram da u zakonu eksplicirate da će Hrvatski sabor biti u poziciji da o tim izvješćima raspravlja. To je bila dobra praksa i mislim da bi velika greška bila da se tu praksu ukine. Postoji, mislim o.k. Idemo se staviti sad ono na trenutak u ulogu đavoljeg odvjetnika. Ako želite da se o tome ne rasprava u Saboru, onda morate za to stvoriti uvjete. U javnom savjetovanju dobili ste sugestiju oko toga da bi trebalo i da bi bilo vrlo poželjno voditi neku vrstu on-line evidencije koja je dostupna hrvatskoj javnosti u kojoj bi bilo vidljivo zapravo u realnom vremenu, u onome trenutku kada provedba počne bi bilo vidljivo tko pruža, kome pruža, u kojim iznosima, na koji način itd. razvojnu i humanitarnu pomoć. E sad gledajte, za tako nešto isto postoji prostor u zakonu da napravite ako to želite napraviti. U istom članku 8. samo u drugome stavku možete recimo dodati da se o tome vodi evidencija, koja je, mislim možete to definirati kako hoćete, neću vas ja učiti kako se pišu zakoni. Radio sam to i sam dok sam bio pomoćnik ministra. Dakle, gdje postoji volja, postoji i način. Ako na taj način podatke učinite dostupnima Hrvatskoj javnosti, mislim onda možemo razgovarati o tome da li ima smisla, mislim ima uvijek ali onda možemo razgovarati o tome da li je možda suvišno, koliko je onda opravdano, da li dupliramo, da li doprinosi transparentnosti ili ili micanje nekakvo rasprave o ovim izvješćima iz Hrvatskog sabora. Mislim neovisno o tome također bih vas želio potaknuti da razmotrite vrlo ozbiljno do drugog čitanja tu bazu podataka. Nekakvu on-line evidenciju kojoj svatko može pristupiti. Mislim to su i ovako i onako javni podaci, to su i ovako i onako novci hrvatskih poreznih obveznika. Mislim tu nema zaista ništa sporno. I na kraju krajeva, a baš zato što je sustav decentraliziran kao što sam u replici pitao a ne ide kroz jedno tijelo kao što je praksa u nekim drugim zemljama recimo Švedska gdje oni imaju jednu agenciju koja je za razvojnu pomoć i suradnju i humanitarnu pomoć. Dakle, to je onda jedan, onda bi na jedan drugačiji način možda to trebalo urediti. Ali baš zato što je sustav decentraliziran zapravo postoji ogroman prostor za netransparentnost. Jer gledajte, ta baza podataka bi bila jako dobra. Mislim vama bi olakšala posao, jer Ministarstvo vanjskih poslova mora prikupiti sve te podatke iz drugih tijela. Ovako lijepo omogućite ljudima u tim tijelima pristup bazi podataka kad počneš provoditi projekt lijepo ukucaj unutra šta radiš i bog te veselio. Mislim imate neusporedivo lakši bi vaš posao bio. To je inače jedna stvar u javnom savjetovanju na koju se nigdje niste referirali. Dakle, to je bila primjedba odnosno komentar i Crosola kojim, a ne znam oni su na više mjesta tu mogućnost spomenuli ali ona je jako dobra na nju se doduše niste ju ni prihvatili ni odbili ni ništa, ali imate vremena do drugog čitanja zapravo razmisliti o tome. Nije to jako skupa priča, ma da moralo bi možda onda da li u potrebna neka sredstava, ali mislim to nisu velika sredstva to se može naći i to, ali mislim svima bi nam to olakšalo život. I vama i nama ovdje i tim ljudima koji na kraju krajeva to rade. Tako da ovo su neke dvije stvari za koje zaista mislim da ih trebate ozbiljno razmotriti. Ovaj dio što se tiče Hrvatskog sabora ono veliki uskličnik u napomeni stavite oko toga barem kad radite, kad bilježite ono što ste čuli danas ovdje. Ova baza podatka mislim da, da naprosto je jedan izrazito kvalitetan prijedlog iz javne rasprave koji možda vam je promaknuo jer bili su opsežni komentari. I mislim zaključno, gledajte ovaj zakon je postavljen vrlo široko i vrlo općenito i to je ok. Glavni, glavna stvar koju ćemo trebati vidjeti je strategija. Ne na kraju krajeva to je provedbeni dokumenti mislim i tu ćemo vidjeti konkretno koje su intencije. Tako da u nekakvom smislu ovaj zakon jeste širok i jeste ok međutim ove neke stvari su važne jer ako u zakonu se ne spominje Hrvatski sabor, a ipak kažem u Hrvatskom saboru se, mislim nas se ovo najdirektnije tiče. Imamo tu, tu problem. Kažem svi trendovi su to da se ovakve stvari tu ipak rasprave. Mislim vidite na kraju krajeva i o ovome zakonu kakva vam je publika. Mislim tu nema nitko od nas tko bi vam napravio nekakav problem, tko bi bio populista oko toga. O ovim stvarima na kraju dana raspravljaju oni ljudi koji se ovim pitanjima bave i od kojih na kraju krajeva možete čuti vrlo konstruktivne sugestije i u dobroj vjeri sugestije sa intencijom da cijeli proces bude transparentniji da bude u skladu sa vrijednostima koje ste proklamirali i naveli u ovome zakone posao na kraju dana bude lakši vama, da bude lakši korisnicima, pružateljima u decentraliziranom sustavu za kojeg kao što je i državni tajnik u odgovoru na moju repliku rekao možemo danas sutra raspravljati ukoliko je dobar i da li ga možda u nekoj perspektivi trebamo mijenjati. A što se tiče same strategije mogu vas samo pozvati da budete što brži u njezinom donošenju. Ona je, ono godina će proletiti, proletit će i bilo bi zaista dobro da čim prije zapravo možemo i o tome raspravljati i dati svoj doprinos tome. Hvala.

ja bih volio početi sa nekim pojašnjenjima možda prije svega zbog hrvatske javnosti. Dakle, kada govorimo o međunarodnoj razvojnoj pomoći moramo razlikovati bilateralnu dakle onu koju daje Hrvatska direktno i multilateralnu. Tu je više puta multilateralna spominjana koju Hrvatska daje kroz kroz različite multilateralne međunarodne organizacije i koja je zapravo zadana. Tu ne možemo puno birati osim činjenice da možemo utjecati na stvaranje politike tih organizacija u kojima sudjelujemo. Međutim, ovaj zakon se odnosi na bilateralnu i to je ono o čemu ja želim raspravljati i što želim reći, a to je gdje Hrvatska može birati, na koji način i koliki iznos će plasirati gdje. Naravno poštujući neke zadane okvire strategije koje koje dogovaramo zajedno unutar EU i neke druge obaveze koje preuzimamo, ali u principu što se bilateralne pomoći tiče mi biramo kome, kada, koliko, na koji način i za koje projekte. I tu upravo dolazimo do, do onoga što sam želio reći. Naime, raspravljajući o izvješćima o danoj međunarodnoj razvojnoj pomoći često smo naglašavali to da je Hrvatski sabor zapravo stavljen u poziciju komentatora iste odnosno izvršenja iste, a malo može sugerirati ili dati neke konkretne prijedloge što se tiče samog usmjeravanja te pomoći prije nego što je zapravo ona plasirana. I zbog toga bih vam skrenuo pažnju na Članak 7. predloženog zakona koji propisuje da Vlada RH odlukom osniva povjerenstvo za međunarodnu razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć. Povjerenstvo je zaduženo za strateško usmjerovanje, pardon usmjeravanje djelovanja RH na planu razvojne suradnje itd., Međutim, ovdje se naravno radi samo o Vladinom tijelu u kojem opet Hrvatski sabor nema što za reći. Postoji više načina na koji to možemo riješiti. Dakle, ja sam isto shvaćam da međunarodne teme često se koriste u populističke i dnevnopolitičke svrhe da bi o njima trebalo raspravljati u zatvorenim formatima bilo to Odbor za vanjsku politiku, bilo to neko drugo tijelo. Ako baš želimo inzistirati na tome da je to povjerenstvo pri Vladi onda možemo propisati da to povjerenstvo također ima i nekoliko članova iz redova zastupnika u Hrvatskom saboru, možda članova Odbora za vanjske, za vanjsku politiku no ne moramo se ograničavati. Dakle, tu se možemo pozabaviti time. Zašto vam ovo sve govorim? Mislim da bi bilo dobro da Hrvatski sabor kako sam rekao bude uključen u strateško usmjeravanje i planiranje, dakle prije svega planiranje naravno ne samo izvršenje bilateralne međunarodne razvojne pomoći posebice kada govorimo o našem susjedstvu. I ne samo zbog Hrvata koji žive u međunarodnim, nego i zbog činjenice da je od strateškog geopolitičkog interesa RH da naše susjedstvo bude stabilno, napredno nadajmo se u doglednoj budućnosti unutar EU. Dakle, mislim da bi bilo vrijedno uključiti Hrvatski sabor u strateško planiranje. Naravno nakon toga i u praćenje izvedbe onoga što je isplanirano. Pa evo to bi bila prva sugestija koju bih dao za drugo čitanje ovoga zakona. Drugo je izvješće u Hrvatskom saboru. Dakle, nigdje se u zakonu eksplicite ne navodi da se Godišnje izvješće o provedbi međunarodne razvojne i humanitarne pomoći onda predstavlja i Hrvatskom saboru. Mislim da je to bio dobar način da i u plenarnoj sjednici, a i na nadležnom odboru o tome raspravimo, damo eventualne sugestije i vidimo gdje je određena pomoć, odnosno određeni programi su dali bolje rezultate, gdje lošije i eventualno uzeti te lekcije za planiranje dalje. Dakle, možemo možemo se ovdje opet razgovarati o tome na koji način želimo tu raspravu provoditi, hoće li ona biti ograničena na matični odbor ili će biti na plenarnoj sjednici. Do sada je bila praksa da bude na plenarnoj sjednici i mislim da je to i dobro prije svega u interesu transparentnosti. Ali mislim i slažem se tu sa kolegom Glavaševićem koji je govorio prije mene da bi bilo izuzetno bitno ostaviti ovakvu jasnu, dakle propisanu obavezu Vlade u samome zakonu. Nadam se da ćemo do drugog čitanja to i vidjeti. Treća stvar koju bih, na koju bih želio skrenuti pažnju je općenitost zakona. Naime, zakon je naravno općenit, tu nije ništa sporno. Međutim, općeniti zakoni ostavljaju puno prostora za podzakonsko normiranje i tu se bojim da bi se moglo izgubiti dosta intencija ovoga zakona. Sve što je van uloge Hrvatskog sabora, odnosno onoga na što možemo utjecati i komentirati bojim se da uvijek odvede u neku neku stranputicu koju nismo namjeravali, dakle manje transparentnosti i slično. A mislim da bi baš u strateškom planiranju, a onda i praćenju provedbe transparentnost trebala biti što veća. mislim da je bitno propisati eksplicite i obavezu da se izvješće o provedbi humanitarne razvojne pomoći podnosi Hrvatskom saboru na godišnjoj razini. Treća stvar je, pardon četvrta je decentralizirano nasuprot centraliziranom davanju pomoći. Ministarstvo vanjskih poslova jest koordinacijsko tijelo, međutim, stječe se dojam malo i kada o tome raspravljamo i razmišljamo da svaka institucija, svako ministarstvo na neki način vodi svoju politiku doduše unutar nekih zadanih okvira, ali često se može, često može dolaziti do nelogičnosti ili do takvih projekata koji neće na kraju rezultirati punom dodanom vrijednošću kako bi projekti trebali. O čemu govorim? Primjerice o davanju stipendije, stipendiranju stranih studenata na hrvatskim sveučilištima. Imali smo priliku na odboru čuti da to spada u nadležnost Ministarstva obrazovanja i znanosti. Naravno to će iskoordinirati Ministarstvo vanjskih poslova što znači da vjerojatno Ministarstvo vanjskih poslova neće ulaziti u meritum toga na koji način, kojim državama itd. se učenici, odnosno studenti stipendiraju. Ono što je bitno za Republiku Hrvatsku, je dakle što god mi željeli misliti o sebi, ali spadamo u razvijenije zemlje svijeta dakle ako gledamo globalno isto tako naše visoko obrazovanje uz sve svoje nedostatke je također naspram nekih itekako razvijeno i cijenjeno. Ono na čemu bi trebali raditi je svakako na vezanju i obrazovanju budućih svjetskih lidera. To sad zvuči možda malo jako ambiciozno kada to ovako kažem da to rade i druge države i druge zemlje, zemlje koje su i manje i financijski možda u lošijem stanju od Hrvatske, no činjenica jest da mnogi od njih zbog nekih povijesnih veza ili strateških interesa itekako stipendiraju mlade ljude koji su budući lideri svojih zemalja da studiraju u njihovoj zemlji. Na taj način se i vežu za tu zemlju, imaju neke pozitivne sentimente i danas sutra kada budu lideri u svojim zemljama onda to na neki način i vrate, valoriziraju naravno kroz intimno poznavanje zemlje u kojoj su studirali. Dakle, to je stari recept koji jako vješto koriste bogate zemlje. No isto tako i one manje, ali koje su agilnije i koje više strateški promišljaju. Zbog toga je ovakvih ideja mislim da je bitno imati, dakle i saborsku, odnosno parlamentarnu dimenziju u strateškom planiranju toga zašto ćemo novac davati. Naravno da nam je u interesu, dakle ako govorimo konkretno o obrazovanju obrazovati i recimo kadar koji će poučavati hrvatski jezik našim sunarodnjacima koji žive izvan Hrvatske itd. itd. Ali ja to ne bih uključivao u međunarodnu razvojnu pomoć. To je nešto drugo, to je politika prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Dakle, ne bih miješao uvijek ovdje kruške i jabuke. Ovdje se radi o nečemu drugom, a to je dizanje međunarodnog ugleda i utjecaja Republike Hrvatske u svijetu i to je ono o čemu trebamo razmišljati. I bojim se ako to bude prepušteno samom Ministarstvu znanosti i obrazovanja, da neće uvijek biti prepoznat ovaj element, dakle međunarodnog utjecaja i međunarodnog ugleda Republike Hrvatske već će se gledati neki drugi partikularniji, znanstveni, obrazovni i slični parametri koji nisu uvijek neću reći u interesu, ali koji nisu uvijek na liniji onoga što se treba postići. Evo sa ovakvim primjedbama i sa ovakvim prijedlozima nadam se da će neki od njih biti i ako ne svi biti uključeni i u drugo čitanje zakona. Do drugog čitanja zakona nadam se da ćemo dobiti bolji prijedlog koji ćemo onda i bez grižnje savjesti moći podržati. Hvala lijepa. Prije nego što dam riječ poštovanoj kolegici Mrak-Taritaš koja će govoriti u ime Kluba zastupnika Centra i Glasa pozdravimo svi zajedno učenike i učenice Srednje škole iz Zaboka. Dobro došli u Hrvatski sabor!

Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama je u prvom čitanju Zakon o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći I moram priznati da kad gledam nas sve u sabornici onako izgledamo to sve zajedno izgleda nekako tužnjikavo i žao mi je da je ovo jedan od onih zakona koji ne izaziva nekakvu malo jaču ili burniju raspravu jer mislim da riječ o jednom važnom dokumentu. Naime, razvojna suradnja jedna je od najvažnijih instrumenata vanjske politike i zemlje koji značajno utječu na tu politiku. Važno je da dobro razumijemo o čemu je riječ jer ovdje nije pitanje samo altruizma nego i ostvarenje vlastitih i to od sigurnosnih do danas sve više onih koji se tiču klimatskih promjena i zaštite okoliša. Ono što moram reći i da je ovo jedna od onih politika gdje je generalna slika pozitivna i vidi se jedan kontinuirani napredak malo kad je riječ opće o financija i svemu ostalom. I UN je postavio cilj za ulaganja razvijenih zemalja koji iznosi 0,7% BDP-a. Hrvatska je na tom popisu razvijenih zemalja službeno od 2011. godine, a ulaskom u EU koja je jedna od najvećih globalnih donatora preuzela je i sve politike i ciljeve i u kontekstu te razvojne politike. Države članice koje su ušle u EU iza 2004. obvezale su se na podizanje izdvajanja za razvojnu pomoć na 0,33%, Hrvatska je trenutačno na 0,13 što jasno govori o tome da nas čeka još dosta posla do postavljenog cilja. Dvije su tradicionalno važne prilike i komparativne prednosti Hrvatske kad je u pitanju razvojna suradnja. Dakle, uvijek neke stvari koje vam po putu i kroz povijest naprave određenu štetu vam u jednom času postane i komparativna prednost. Jedna od tih je iskustvo rata i poslijeratne tranzicije to je sigurno jedna od prednosti koju Hrvatska sad ima i koju treba prepoznati i izgradnja jednog održivog mira te je druga tema je proces pristupanja EU. I to su dvije stvari gdje Hrvatska zaista u odnosu na neke druge članice ima jedno ozbiljno iskustvo. To je nešto što može biti dva aspekta koja trebamo koristiti u našoj razvojnoj politici i bili su i fokus naših strategija dosada. Ja sam u pitanju koje sam postavila državnom tajniku sam se referirala na strategiju koja mora biti. Dakle, naša zadnja strategija koju imamo je do 2021. i evidentno je da strategija koja će slijedeća biti će ugledati svjetlo dana 2024. godine. Ono što je važno, važno je da govorimo i o kontekstu pomoći koje Hrvatska daje zemljama koje su u procesu pristupa EU i to su niz projekata gdje zaista sudjeluju naši stručnjaci koji sudjeluju u tom procesu i ono što je važno je da je već tisuće takvih projekata Dakle, kad imate neke komparativne prednosti u odnosu na druge zemlje onda te komparativne prednosti treba koristiti. Mi često u ovoj sabornici spominjemo i Ukrajinu što nije ni čudno jer u svijetu apsolutno to, taj rat u Ukrajini ima posljedice na sve zemlje ne samo EU nego i zemlje svijeta i ta iskustava koje smo mi imali to je jedno iskustvo kako doći do kako proći sve to zajedno je jedno iskustvo te poslijeratne tranzicije je izuzetno važno koje možemo apsolutno sudjelovati. Ono što želim posebno naglasiti i što mislim da je dosta važno, a to je i dobro je u ovom zakonu dakle i sami vidite da bez obzira što dolazimo s oporbene strane govorimo o dobroj strani tog zakona. Govorimo o onom što je važno. Govorimo o tom instrumentima vanjske politike naše zemlje što ocjenjujemo da je zaista važno je mogućnost sudjelovanja razvojne pomoći za privatni sektor bez kojih ta razvojna suradnja teško da može funkcionirati i biti uspješna. I to naravno je već davno prepoznato. Ovaj zakon je dio i procesa u kojem se naše zakonodavstvo prilagođava tom novom statusu osim kao pružatelja kao razvojne pomoći i kao takvog zaista i mi ćemo ga u prvom čitanju i podržati. Ono što trebamo osvijestiti, a to vam nekako nikako nekako prolazi ispod radara, a to je značaj razvojne suradnje. Ja cijelo vrijeme to naglašavam. Taj značaj razvojne suradnje za našu vanjsku politiku. I moramo zaista jače koristiti sve prilike koje su nam dosad otvorene. Postoji još jedna tema koju ja ocjenjujem da je, da bi trebalo biti fokus i da u tom smislu zaista trebamo i pojačati nekako i svjetlo, a to je borba protiv klimatskih promjena i uskladit se sa ciljevima EU u tom smislu. Želim naglasiti da je to jedna od onih propuštenih prilika i da je nešto o čemu trebamo voditi računa. Kad idemo gledati projekte koje Hrvatska radi unutar politika razvojne suradnje sa zaštitom okoliša imamo samo jedan projekt, a to je projekt upravljanja morskim i obalnim onečišćenjem u kojem je primateljica Albanija. Što vam nikako nije, dakle ne treba nas čuditi da je to nešto što je kod nas važno. Ja inače zaista nisam s mora, nemam nikakvu obiteljsku tradiciju ili naslijeđe mora, ali Jadransko more je kad gledate u kontekstu svih mogućih mora je ovaj jedan, jedan malo ozbiljniji zaljev ali koji je nama izuzetno važan i izuzetno bitan. Dakle, apsolutno znamo kako idu struje i apsolutno znamo da sva ona onečišćenja koja se dešava u Albaniji, a dešava se će završiti na našoj obali. Završava na Mljetu i sjetite se onih slika Mljeta gdje je bilo zaista veliko onečišćenje i stoga ne čudi da je to jedan od projekata. Ali apsolutno cijenim da bi tih projekata trebalo biti više, da je to nešto što, da je to jedna od prilika koju ne koristimo dovoljno, da je to borba protiv klimatskih promjena protiv ono što je činjenica. Ima jedan državnik za koje svjetskog glasa glasa g. Trump kojeg ja često spominjem u ovoj sabornici, a očito je on odlučio još jedanput krenuti u bitku za američkog predsjednika koji je jasno sa govornice govorio da klimatske promjene ne postoje, da je to izmišljotina, da si to neko tamo smislio da su klimatske promjene da to ne postoji. Dakle, priroda mu je direktno vratila za vrijeme njegovog mandata mu je onako eksplodiralo u lice jer otprilike tjedan dana nakon što je to reko su bile i velike poplave i veliki uragani koji kod nas nema, ali dakle priroda mu je direktno pljunula u lice. Ono što što mislim da bi bilo dobro da u okviru tih politika razvojnih suradnji, a nakon zelenog plana EU postoji instrument koji govori o globalnoj Europi 2021.-2027., mislim da trebamo zaista se jače ugraditi vezano uz borbu protiv klimatskih promjena, a jednako tako takve ciljeve i sve ostalo možemo pomoći zemljama u razvoju. Dakle, znamo za procese koji se događaju, znamo da su klimatske promjene činjenica, znamo da zemlje koje su u razvoju sa vrlo teško s njima suočavaju suočavaju i pred jednom 20-ak godina sam, a možda i više bila na jednoj konferenciji gdje se je govorilo o migracijama i tad je bilo rečeno da jedna od velikih migracija koje će biti do polovice ovog stoljeća će bit migracije koje će biti vezane uz klimatske promjene jel ćemo imati dio svijeta gdje ljudi više neće moći živjeti. Tad su govorili o primjeni Afrike da ako će trebati više od dva da se dođe do vode da će to biti prostori gdje će ljudi umirati jel neće moći živjeti, da će biti migracije koje će se dešavati zbog potrebe za da uopće ostaneš živ. E sad kad govorimo o instrumentima vanjske politike, kad govorimo o međunarodnoj razvojnoj suradnji humanitarnoj pomoći ja sam sigurna da je to niša u kojoj se Hrvatska treba naći i gdje može prepoznati svoje mjesto. Hvala lijepo. Idemo dalje, sada će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani kolega Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem g. predsjedniče. Najprije moram izrazit svoje zgražanje što u sat i 40 minuta još niko nije dobio opomenu u raspravi, to je stvarno neuobičajeno ponašanje u HS-u i poslovnički uvjet da dobijemo svi opomenu. No dobro. Inače je zanimljiva i ponekad je privilegija govoriti zadnji kao zadnji klub tako da možete sublimirat što su rekli oni prije. Kako bi ja opisao današnju raspravu? Raspudić o izričaju i trgu žrtva klimatskih promjena, Bartulica o Afganistanu i kontracepciji, Cappelli o vrtiću i pjesnicima, Glavašević o izvješću Sabora i o tome da nas je malo u dvorani pa je onda otišao nakon toga, kolega Hajduković o sastavu povjerenstva i utjecaju Sabora na izvješće i kolegica Mrak Taritaš o instrumentima vanjske politike u vezi s Jadranskim morem, što je za jednu predsjednicu Jedriličarskog saveza bivšu u čijem su mandatu osvojili nešto olimpijskih medalja dosta čudno moram priznat, to sam se čak sam pogled s predsjednikom izmjenjivao u tom smislu. E sad, obzirom da je zakon u prvom čitanju i da u njemu nema osim ovog dijela što se tiče izvješća u Saboru što trebate ispraviti pa da barem bude još jedna rasprava bez opomena kad dođe to izvješće, to naravno nije razlog da zakon ne podržimo u prvom čitanju. Meni je najzanimljivije ustvari zadnji članak, predzadnji članak, čl. 16. koji kaže „Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu“. NN 146/08, dakle na snazi je zakon iz 2008.g. 15 godina, a u prvom dijelu zakona se govori da smo 2011. došli u krug razvijenih zemalja i potpuno se promijenio naš status u ovome smislu pružanja-davanja pomoći, a zakon je ostao isti. Drugo, ono što bi želio također skrenuti pozornost je jedan pasus iz obrazloženja koji ustvari pokazuje kako puno napisati, a ustvari ništa ne reći, citirat ću: „Važni okvir za razvojnu suradnju RH su razvojne politike EU formuliranje u“ pa je prvi dokument „novom europskom konsenzusu o razvoju iz 2017.g. koji ima za cilj promicanje provedbe programa UN-a za održivi razvoj“ to je drugi dokument „zajedno s Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama“ treći dokument „postaje globalni okvir za planiranje i provedbu razvojne suradnje na svim razinama. Novi europski konsenzus o razvoju temelji se na sveobuhvatnoj viziji vanjskog djelovanja EU utvrđenoj globalnom Strategijom EU za vanjsku i sigurnosnu politiku“ četvrti dokument „dok se nove smjernice u provedbi razvojnih politika kroz vanjsko djelovanje EU poglavito gleda u konceptu tima Europa“ peti dokument „kao zajedničkoj platformi EU i država članica te novom objedinjenom financijskom instrumentu za vanjsko djelovanje Global Europa“ sa nekom kraticom mislim da je to šesti dokument. Dakle, uspjeli smo u dvije rečenice uvaliti pet dokumenta za koje vjerovatno oni koji se ne bave detaljno time nisu znali ni da postoje. Što oni govore? Tu uopće nije obrazloženo, ali ovako napisano nešto pristojno zvuči toliko o onome dijelu izričaja koji je rekao kolega Raspudić. Druga, drugi članak koji mi se posebno svidio, a koji ovome zakonu daje status deklaracije više nego pravog zakona jer pravi zakoni kao što smo prošli tjedan vidjeli imaju svoj izričaj i kaznene odredbe, ovdje kaznenih odredbi nema, dakle „Načelo provedbe međunarodne razvojne suradnje su“ članak 3. načelo usmjerenosti na rezultate i učinkovitosti, načelo transparentnosti i obostrane odgovornosti i načelo komplementarnosti te načelo komparativnih prednosti.“ Dakle, načela to vam za sve biti načelo za sve moguće programe, strategije to može biti načelo.

imamo malo više prostora za odabrati kome ćemo pomoći i zašto ćemo pomoći i što očekujemo od onoga kojem ćemo pomoći i drugo, kroz međunarodne organizacije gdje smo članica, nekih smo sad malo bitnija, nekih malo manje bitnija jer ih ima puno i puno su veći od nas gdje možemo u jednoj manjoj mjeri usmjeravati ili sudjelovati u kreiranju dakle strategije te, pružanja tih vrsti pomoći u kojima u pravilu mi nemamo neki direktni ovaj interes, primjerice, ovo sa Sudanom ili čak i s Afganistanom, više-manje, ali tu smo recimo, lojalni saveznik naših onih zemalja kojima smo odabrali da budemo saveznici i ne želimo baš previše iskakati iz tračnica ili iz predzadnje ili iz sredine iz te klupe remetiti mir u razredu pa se onda jednostavno povedemo za onima koji su veći od nas i koji, kako se to voli reći, znaju bolje. U nadi da će rasprava u drugom čitanju proteći jednako mirno uz više zadovoljstva, da će kolegice i kolege i dalje biti kreativni i inspirirani, da ćemo pronaći nove zemlje i nove načine i nove projekte koje ćemo navesti kao primjer, da će rasprava biti svekoliko zanimljiva uz poneku opomenu, Kluba zastupnika SDP-a podržat će ovaj Zakon u prvom čitanju. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Gotovi smo s klubovima pa idemo sada na pojedinačne rasprave, prva na redu, poštovana kolegica Mrak-Taritaš, izvolite.

Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle samo da se ovaj referiran na Jadransko more i zgodno je kad netko sa kopna i tko je odrastao na recimo, obali nekog izmišljenog ili stvarnog Panonskog mora postane predsjednik odnosno predsjednici jedriličarskog saveza, ali to samo znači da voljeti more ne znači da ste odrasli tamo. Voljeti more, voliš ili ne voliš, ali to je druga tema pa me je povukao za jezik g. Bauk, a znate da ovaj, na lakat bi progovorila, prema tome, nisam mogla odolit, a da mu to ne odgovorim, ali bih u svojoj pojedinačnoj raspravi zaista voljela skoncentrirati i iskoncentrirat ću se na temu klimatskih promjena i borbe protiv klimatskih promjena i moram se referirati na sljedeće, a to je propuštenih prilika. Postoji još jedna propuštena prilika koju ćemo imati, a to je na prvom glasovanju. Dakle prošli petak, druga točka dnevnog reda iza glasanje je bila jedna rezolucija koja je, koju sam predložila, a to je bila rezolucija koju HS imao je prilike po uzoru na Europski parlament donijeti, a to je Rezolucija borbe protiv klimatskih i okolišnih promjena. Riječ je o jednom dokumentu koji bih ja nazvala onako od onih light dokumenata gdje je na tragu onog što EP donese, donese i HS. Naravno da ta rasprava je bila u onom jednom nezanimljivom terminu, što, bez obzira na to, sve ono što je trebalo reći je bilo rečeno i ja bih voljela da možda vladajući još imaju prilike promisliti pa za glasanje, a glasanje će biti, pretpostavljam tamo onaj neki, bit će jedan petak, to je sigurno, ali da možda malo razmisle i da to bude jedna od onih stvari kojeg možemo izglasati, ali što je, tu je. Ono što ja zaista sam stava, a to je da je borba protiv klimatskih promjena i protiv svega onog što se dešava i šteta koja se dešava za naš prostor jedna od ključnih stvari i gdje Hrvatska tu može prepoznati svoju ulogu u međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći i to je jedna od onih niša u kojoj smo nekako, ja bih rekla, šepavi mački odnosno ne koristimo adekvatno, kao što bi trebali koristiti. Klimatske promjene su činjenica. Ne trebate biti nekakav veliki stručnjak i ne trebate sudjelovati na određenim uopće konferencijama koje su danas, da vidimo da su klimatske promjene činjenica. Biljni i životinjski svijet će se jednostavno morati prilagoditi i ljudi će se morati prilagoditi. Dakle postaje i to trebamo razumjeti, postaje zemlje svijeta .../nerazumljivo/... dijelovi tog prostora više neće biti spremni za život. Tamo ljudi više neće moći živjeti i migracije koje će biti, neće migracije koje će biti sa osnova nekakvog, političkih ili ostalih, oni će biti osnovne migracije borba za život, borba za opstanak, borba da idu na prostore na kojima se mora živjeti tu imamo zaista jednu od uloga koje trebamo biti, trebamo prepoznati i trebamo ju koristiti. Namjerno sam išla gledati popis projekata u okviru razvojne suradnje koji je povezan s okolišem. Nedopustivo je da zemlja koja je zapravo mediteranska zemlja, koja ima određena iskustva, mi imamo određena iskustva, bez obzira i u planiranju mora i u procesima koji jesu, imamo i u procesima što znači turizam, mi imamo i, imamo i dobra i loša iskustva. Ta dobra i loša iskustva trebamo koristiti. Da jedini projekt koji imamo je projekt upravljanja morskim i obalskim onečišćenjem u kojem je primateljica Albanija. Ja sam na svom životnom ili po, ovaj, poslovnom putu bila, radila sam kao savjetnik za Crnu Goru gdje u trenutku kad smo mi zaštitili svoju obalnu liniju, a svi oni načelnici ili bivši načelnici ili gradonačelnici jer oni znaju što to znači u prostornom planiranju, tad sam bila savjetnik Crnoj Gori jer su oni prepoznali da jedanput kad svoj prostor vi prenamijenite i izgradite ste trajno narušili određene vrijednosti. Crnoj Gori su se dešavale stvari gdje je priroda, gdje i njima je hotel koji su napravili je prijetila opasnost da završi u moru. To su vam zapravo rezultat klimatskih promjena i zajedno .../Upadica: Hvala vam./... sa procesom prostornog planiranja. Da, da, okej. .../Upadica: Hvala. Idemo sa replikama. Kolega Daus izvolite. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepo predsjedniče. Uvažena zastupnice Mrak Taritaš drago mi je da ste povezala međunarodnu suradnju sa zaštitom okoliša, jer uz one elementarne naravno suradnje bazične mislim da je budućnost u tome i drago mi je da ste se dotakla Jadrana. Ja sam nešto malo bliže od vas, ali isto nisam na moru, ali znam kolege koliko su na obali uložili u pročišćavanju otpadnih voda i ostale preventive ekološke kako bi nam Jadran bio čist. A spomenula ste neke susjedne zemlje poput Albanije iz koje dolazi zagađenje i uz našu morsku obalu, pa me zanima kako vidite rješenje toga. I uz to već kada imam još nekoliko sekundi da iskoristim, Klub IDS-a naravno podržat će ovaj Prijedlog zakona u prvom čitanju. Hvala Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Dakle, ono što je nulto stanje kada je riječ o bilo kakvoj novoj izgradnji na jadranskoj obali dakle je da morate riješiti vodoopskrbu što će biti sve veći i veći problem. Mislim da ste vi to u Istri prošlo ljeto osjetili i da se mora riješiti problem odvodnje otpadnih voda. Dakle, ili bio jamama, ili pročistačima ili svim ostalima i onda zapravo na taj način jer mi svoj turizam smo gradili na prirodnim vrijednostima, a izgradnjom turizma smo i krenuli narušavati. O kulturnim vrijednostima to je drugi par rukava o kojima sada neću govoriti. Dakle oni procesi koji se događaju i koje vidimo a uloga je da ih vidimo i značaj u toj međunarodnoj suradnji što manji kada iz Albanije mi odjedanput smo dobili leševe, dobili smo svih mogućih medicinskog materijala i otpada koji je iz Albanije došlo do Hrvatske. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Mrak Taritaš htio bih samo prisnažiti vaše argumente o klimatskim promjenama i u činjenici da tu nitko neće moći pobjeći od posljedice, onda je bolje sada sanirati. Govorili ste recimo o primjeru Jadrana, o onečišćenju Jadrana budući da topla struja dakle ono sa albanske i crnogorske obale prema našoj. Dakle, moramo zajedno raditi kako bi zaštitili Jadran. No isto tako klimatske promjene će utjecati na migracije. Migracija je nešto čime se bavim već zadnjih 10 godina i zapravo klimatski migranti tek dolaze. Dakle, postoje oni koji bježe od rata, postoje oni koji bježe od neimaštine, a u zadnjem i oni koji bježe od klimatskih promjena. Dat ću vam jedan primjer. Republika Čad je zemlja u saharskoj Africi čija cijela opskrba vode ovisi o jezeru Čad koji naglo presušuje i 17 milijuna ljudi je zapravo u opasnosti da ostane bez vode. To je recimo prepoznala i Francuska koja je dala 5 tisuća

zakona o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći koji objedinjuje i jedno i drugo mislim da je to pravo mjesto da o tome govorimo. Pravo mjesto da mi u javnom prostoru počnemo govoriti o procesima koji će se događati. Dakle, 2000. što se mene tiče imam osjećaj da je bila jučer. Danas smo u 2023. Neki procesi dakle 2000. kada smo govorili o klimatskim promjenama tada se govorilo da se do 2050. očekuje povećanje, govorim za Hrvatsku 1,5 stupanj. Sada već znanstvenici kažu da je to bilo krivo. Govorim dakle u ovom trenutku za Hrvatsku i da se zapravo ne može ni znati koliko je. Bez vode nema života. Dakle, nisam ja sada rekla neku umotvorinu. Ljudi, migracije, odlaze jer nema života, neće moći živjeti, neće biti vode i to su situacije u kojima Hrvatska mora pronaći svoju nišu i vidjeti mogućnost kako pomoći. Bojan (Nezavisni)** Hvala poštovani gospodine predsjedniče Sabora. Kolegice Mrak Taritaš mislim da ste imali kvalitetnu raspravu i u ime Kluba i ovu pojedinačnu i osobito mi je drago da ste spomenuli ovaj primjer sa Albanijom konkretno. Naime, sjetit će se možda suradnica državnog tajnika. Čini mi se da je, bili ste ovdje kada smo o zadnjem izvješću raspravljali, baš sam taj primjer apostrofirao kao jedan od razloga zašto treba osnaživati bilateralnu suradnju. I to je kao što ste i sami rekli pitanje interesa koji nisu nužno sebični interesi. Oni su altruistični interesi. U zajedničkom je interesu da Jadran bude čist. I naravno da ako će itko pomoći primjerice Albaniji

o instrumentima, dakle kada je riječ o međunarodnoj humanitarnoj pomoći za mene su to instrumenti vanjske politike i oni se ne baziraju samo na altruizmu. Baziraju se na našim interesima. Naš interes je čisto Jadransko more. Dakle, ako je naš interes čisto Jadransko more, a imamo susjede, Crnu Goru nešto malo manje jer je nešto malo manja, Albaniju nešto više i to znamo slike koje jesu onda je naš interes … svim instrumentima probamo osvijestiti i smanjiti taj utjecaj jer će sve završiti kod nas, sve će završiti u našem dvorištu i vidjet će se u našem dvorištu i to su ti elementi koje koje mi trebamo koristiti i trebamo osnažiti i trebamo jače ih koristiti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** I još jedna replika. Kolegica Petir izvolite. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala predsjedniče. Poštovana kolegice Mrak Taritaš, nekako ste svoje izlaganje posvetili klimatskim promjenama, vidjela sam da u okviru javne rasprave o ovom Zakonu udruge koje su se javile sa komentarima su se uglavnom bazirale na to područje. Jedan dio primjedbi j e predlagatelj i prihvatio. No, ono što je meni zanimljivo pa bih voljela čuti vaš komentar, jedan dio tih udruga se do sada bavio ljudskim pravima. Bili su posebno posvećeni primjerice pojačanju demokratskih kapaciteta zemalja ili su se bavili temama migracija i izbjeglicama. I iznenadilo me da uopće tu temu nisu spomenuli, jer mi se čini da ovaj Zakon otvara prostor za suradnju sa partnerskim organizacijama upravo na području uspostave humanitarnih koridora, hitnih evakuacija, ujedinjenja obitelji na čemu bi trebali ozbiljno

jače se tu aktivira i neko ko se nešto malo manje aktivira i to se vidjelo i kroz javnu raspravu i ovo što ste vi, vi naglasili. Ja sam namjerno i svoju raspravu u ime kluba, a i svoju pojedinačnu raspravu govorila o migracijama koje neće samo biti zbog politika. sad imamo migracije koje se dešavaju zbog politike, migracije koje će biti zbog potrebe za očuvanjem života i sigurna sam da ono što je naša uloga da ih osnažimo, naša uloga je da govorimo uopće uopće o temi klimatskih promjena. Vi kad govorite o temi hrane koju zaista i u poljoprivredi, u koju ja zaista cijenim vaš angažman koji je,

Hvala vam predsjedniče HS, državni tajniče sa suradnicom, zastupnice i zastupnici. Sasvim sigurno možemo u uvodu rasprave o ovom zakonu reći da je Hrvatska prošla jedan impresivni put put u samo tri desetljeća svog postojanja u međunarodnom etabliranju na područjima političke, ekonomske i financijske reputacije i stabilnosti i od zemlje primateljice humanitarne i razvoje pomoći postala je zemlja donator. U ovom trenutku kad pristupamo OECD-u i kad govorimo o izmijenjenom Zakonu o međunarodnoj suradnji i humanitarnoj pomoći dobro je podsjetiti da je važno kod donošenja odluka o takvoj vrsti pomoći voditi se i našim vrijednostima na kojima počiva hrvatsko društvo i da takva razvojna i humanitarna pomoć ne smije biti ideološki uvjetovana i obojena. Poznato je da se zalažem za snaženje bilateralne pomoći u okviru ovog segmenta i još jednom bih naglasila da se takva bilateralna pomoć ustvari odražava na jedan najefikasniji i najučinkovitiji način zato što znamo kome pomoć dajemo i vjerujem da onda postoji taj benefit da je pomoć stigla u prave ruke. No da bi ta bilateralna pomoć doista mogla funkcionirati bitno je naglasiti da su nam važni pouzdani partneri koje ćemo imati na terenu, koji imaju široko obuhvatne, razgranate i učinkovite mehanizme za ostvarivanje projekata i programa i da su to suradnici koji koji ustvari mogu naći partnere u tuzemstvu i inozemstvu. U tom smislu bih i voljela da se ovaj zakon nadopuni do drugog čitanja, te da se ustvari uz čl. 13. i 14. upravo doda to posebno vrednovanje provoditelja projekata i programa razvojne suradnje da oni moraju biti pouzdani partneri RH u obavljanju tih djelatnosti, da imaju učinkovite mehanizme za ostvarivanje tih projekata i programa i da imaju pouzdane partnere i suradnike u tuzemstvu i inozemstvu. To govorim iz razloga što je jedno naša želja da mi pomognemo, a drugo je da sa, sa druge strane moramo imat nekog ko će tu pomoć dovesti do najpotrebitijih. Vidjeli smo na posljednjem primjeru Sirije kad se dogodio potres u veljači Sirija je bila i ostala pod sankcijama, niti jedna država u tom smislu nije direktno mogla dostavljati pomoć Siriji, humanitarne organizacije koje djeluju na tom području imale su otežan pristup, jedini način da Hrvatska dostavi pomoć Siriji bila je putem Hrvatskog Caritasa koji je tu zadaću uspješno i obavio. U tom smislu je upravo i ovaj moj prijedlog nadopune zakona kako bi vrednovali situacije koje već imamo, iz kojeg smo izvukli lekcije i iskustvo jer vidimo da se ovim zakonom otvara prostor za udruge civilnog društva, što ja mislim da je dobro, ali je sasvim sigurno da humanitarnu i razvojnu pomoć ne može dostavljati svaka udruga civilnog društva

program koji je uveden na moju inicijativu, a riječ je o stipendiranju mladih i progonjenih kršćana u zemljama Bliskog Istoka, Azije i Afrike koji putem javnog poziva su odabrani i preko 6.500 kandidata je bilo na tom javnom pozivu, mi smo osigurali novac za 10 stipendija, ali znamo da smo za tih 10 ljudi ustvari osigurali bolju budućnost, naš je cilj da oni u Hrvatskoj završe svoj studij, da se vrate u svoje države i da tamo grade bolje i humanije društvo koje će itekako ići u smjeru demokratskog kapacitiranja. To je ujedno i primjer dobre prakse, kako je novac osiguran u proračunu i za slijedeću generaciju studenata, pozivam Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo znanosti da otvore taj javni poziv kako bi do jeseni se mogli odabrat kandidati, kako bi im se moglo omogućit studiranje u Hrvatskoj, hvala lijepo. **Srpak, Dražen (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče i tajniče. Kolegice Petir, sad ste mi zapravo već odgovorili, htio sam reć da ste svojevremeno govorili o progonjenim ljudima zbog svoje vjere sa naglaskom da su kršćani najprogonjeniji, pogotovo u Africi, te da je premali broj stipendija za mlade kršćane, pa zapravo sad pitam da li se nešto oko toga poboljšalo i promijenilo na bolje? Hvala vam. vam kolega Srpak. Prema zadnjem izvješću Vatikanske fondacije „Aid to Church in need“ i protestantske Open Doors, kršćani su najprogonjenija vjerska grupa na svijetu preko 300 milijuna kršćana je u progonu što znači da je jedan od 7 kršćana u progonu što su zapanjujuće brojke. To je razlog zašto smo i mi odlučili dio svoje humanitarne i razvojne pomoći usmjeriti u tom smjeru da onim mladim ljudima kojima su ustvari zakinuta njihova ljudska prava jer pravo je na slobodu vjere i vjeroispovijesti osnovno ljudsko pravo, no oni ga ne mogu ostvariti u svojim državama omogućimo da se ovdje školuju i da iz tog iskustva i onog što nauče ovdje mogu pri povratku graditi bolje društvo koje će biti humanije i koje neće kršiti ljudska prava svojim građanima. **Radin, Furio Hvala lijepa potpredsjedniče. Kolegice Petir vi ste puno puta spominjali važnost upravo hrane u klimatskim promjenama i migracijama. Dakle, mi imao upravo slučaj gdje će jedan veći dio pomoći upravo odlaziti da bi se neću reći spriječile ali umanjile migracije na način da se omogući evo dogovor kroz Bospor i Dardanelu dakle da Turska koja je uspjela na neki način pomoć kod žitarica koje iz Ukrajine se upravo se izvoze u područjima Afrike da ne bi došlo upravo do problema hrane. Pa malo možda komentar na taj, tu povezanost između migracija, važnost dakle promjena koje se događaju u prirodi i kolika je to važnost upravo za te zemlje u odnosu i gdje tu vidite Europu u tom segmentu pomoći. (Nezavisni)** Hvala kolega Cappelli, možda bi se prvo referirala na ovu najnoviju situaciju koju imamo sa ukrajinskim žitom gdje bih samo osnažila ono što sam već rekla kako je jako važno imati pouzdane partnere i dobro pratiti kako naše odluke o određeni vrstama pomoći se realiziraju na terenu. Hrvatska je snažno podržala pomoć Ukrajini to svi znamo države članice EU odlučile su pripomoći izvozu ukrajinskog žita na način zemlje članice EU budu tranzit i da to žito dođe u u Afriku i na Bliski Istok gdje je potrebno upravo iz ovih razloga koje ste vi spomenuli. No, dogodilo se da očigledno neki akteri u cijeloj toj priči nisu poštivali odluke vijeća, da su neke države članice zadržale to žito, na taj način stvorile pritisak na tržištu nelojalnu konkurenciju našim

Kolegice Petir pa vidimo u Članku 10. da projekcije i programe razvojne suradnje provode tijela državne uprave, jedinice lokalne, područje i regionalne, nadležne stručne službe Vlade, međunarodne organizacije i drugi subjekti, zaklade, zavodi, ustanove, organizacije civilnog društva, pravne osobe upisane u sudski registar itd., a opet i vidimo da se i ovim zakonom omogućava uključivanje i privatnog sektora po razvojnoj suradnji koja je jedan od prioriteta strateškog usmjeravanja EU u njezinom vanjskom djelovanju, Hvala. Odgovor. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala kolegice Dreven Budinski, ja mislim da je dobro da je proširen taj obuhvat partnera koji mogu pripomoći u distribuciji humanitarne i razvojne pomoći posebno ako se i uvede ova odredba za koju sam naglasila da je važna. Znači ako imamo one koji imaju iskustvo, koji imaju suradnike u drugim državama kako bi ta pomoć doista stigla u prave ruke. Zato ipak mora postojati ta jedna jedna razlika jer ne mogu biti svi isti jer nemaju svi isto iskustvo niti svi imaju iste kapacitete. No, zanimljivo je i ovo što ste vi spomenuli da se uključuje i privatni sektor. Ja se nadam da će upravo taj dio pripomoći da oni koji žele da će se moći legalno uključiti. Evo, kod ovih stipendija za koje me kolega Srpak pitao bilo je dosta fizičkih i pravnih osoba koje su se željele uključiti i pojačati te stipendije

Anka (GLAS)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice Petir, dakle mislim da smo na istom tragu i da je dosta važno da i u ovom zakonu imamo mogućnost uključivanje u Hrvatskoj razvojne pomoći i privatnog sektora. Dakle, ovo što ste dali odgovor i na prošla pitanja ono što ste postavili i upit državnom tajniku je zapravo taj znači da mi privatni sektor uključimo u hrvatsku razvojnu pomoć, da je to dodana vrijednost, ali da tu naravno kao i uvijek treba biti oprezan. Dakle, zakon daje mogućnost a ono što trebamo voditi računa, moramo voditi računa nekad znate ono nekakve dobre namjere i dobre želje pa se pretvore u nešto drugo, ali apsolutno mislim da je to dobro, da je dobra poruka, da treba voditi računa, ali treba voditi računa da su i nekakva iskustva koji oni imaju, ali jednako tako i dati i nekakve kriterije i uvjete, pa me malo zanima još vaš stav oko toga. Hvala lijepo. Hvala lijepo kolegice Mrak Taritaš, pa upravo tako riječ je o vrlo osjetljivim pitanjima. Posebno ono što sam se ja dotakla prema replici prema vama jer mislim da će se ovim zakonom stvarno stvoriti uvjeti da možemo uspostaviti i humanitarne koridore i hitne evakuacije. Ja sam o tom prije govorila kad je nastala ona vrlo teška situacija u Afganistanu i kad u kriterije tko će se spašavati nisu uvrštene određene skupine poput primjerice religijskih manjina pa se dogodilo da su talibani preuzeli vlast, a da su se kršćani i druge religijske manjine našli u nemogućoj situaciji u životnoj opasnosti. Da smo mi uspostavili humanitarne koridore onda bi mogli putem humanitarnih viza putem pouzdanih organizacija kao što je primjerice Isusovačka služba za izbjeglice koja ima svoje suradnike u tim državama ciljano pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija, a provjeriti njihov background jer to su …/Upadica: Hvala./… osjetljiva pitanja i ne možemo riskirati da bilo koga dovedemo u Hrvatsku. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana kolegice Petir. Djelomično smo, dakle u našoj raspravi u ime kluba govorili smo o mogućim modelima. Dakle, ovo je jedan decentralizirani koji zapravo je kontinuitet onoga kako smo to radili do sada usporedbi sa nekim drugim modelima koji zamišljaju jednu instituciju poput agencije koja onda to distribuira. Recimo Švedska to radi na taj način. Dakle, bez obzira na to što se sad predlaže koji je po vama model sa više komparativne prednosti, da li mislite da je ovo što imamo sada nešto što će u nekom budućem razdoblju duljem recimo biti primjenjivo za nas i prihvatljivo ili smatrate da možda u perspektivi treba razmisliti i o nekom drugom modelu. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Odgovor. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala kolega Glavaševiću. Razumijem na što je baziran vaš prijedlog, čini mi se da bi osnivanje posebne agencije onda iziskivalo i određeno vrijeme i nova upošljavanja i ljudstvo i stvaranje nekih novih struktura što bi uzelo vrijeme. Ako je ovo model koji se pokazao učinkovit, onda nema razloga da se po njemu ne nastavi djelovati. Ja sam imala prilike surađivati sa mađarskom agencijom Hungary helps i sigurno da oni imaju puno širi prostor za djelovanje kao agencija, ali je doista potrebno vrijeme da se takav jedan sustav uspostavi. A čini mi se kad govorimo o humanitarnoj razvojnoj pomoći da bilo kakvo administrativno preslagivanje, pa onda u tom smislu blokiranje u ovim sadašnjim geopolitičkim okolnostima bi nam uzelo vrijeme. Ali možemo razmišljati o tome i razgovarati svakako. **Radin, Furio Hvala lijepo kolegice Petir. Pa mislim da se tu slažemo sa ova dva argumenta koja ste naveli, dakle o mogućnosti uključivanja nevladinih organizacija kao i privatnog sektora. Naravno da se treba paziti na koje se nevladine organizacije oslanjamo. Neke imaju recimo to tako i dokazane dokazane rezultate i reputaciju poput Crvenog križa, Caritasa i sličnih i naravno da se na takve treba oslanjati prilikom davanja i usmjeravanja neke humanitarne pomoći. Mislim da je isto dobro što se privatnom sektoru ovdje otvara mogućnost sudjelovanja iz različitih, za financiranje različitih projekata koje su od različitog interesa za njih, dakle od stipendiranja mogućih studenata i stvaranja sebi budućega kadra do ulaganja u projekte koji su od interesa za Republiku Hrvatsku pa samim time i za njih same. Dakle, apsolutno je za pozdraviti ovo je jedna otvorenost u zakonu. Nadam se da ćemo do drugog čitanja vidjeti malo i konkretnije neke stvari, zamjerke koje smo imali. Hvala vam kolega Hajdukoviću. Pa ja mislim da je ovaj zakon kao koncept dobar sa ovim još nekim dodatnim kriterijima koje sam ja spomenula i neki drugi kolege do drugog čitanja on se može osnažiti. Detaljnije će svakako biti propisane u Nacionalnom strateškom planu kojeg je državni tajnik najavio da ćemo ga donijeti do kraja godine uz šire sudjelovanje javnosti, a vezano uz privatni sektor mislim da je to dobro jer već imamo dobre pozitivne primjere poput Zaklade Rema gdje su se uključili različiti različiti kršćanski poduzetnici koji izdvajaju novac u zakladu i na taj način financiraju projekte udruga u Hrvatskoj, ali isto tako postoji iskazan interes i drugih poduzetnika koji žele pripomoći upravo ovom segmentu humanitarne i razvojne pomoći. Mislim da im treba osigurati instrumente zakonske da tu pomoć mogu i dati. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa nemate više replika. Hvala. Prelazimo na završna razmatranja. Prvi je gospodin Bojan Glavašević ispred Možemo Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Kao što je rekao kolega Bauk u svojoj raspravi, aha ali nema ga, nema ga, Imali smo raspravu za koju smatram da koliko god da je možda bila kratka i sa vrlo dobro poznatim kolegicama i kolegama nadam se da do drugog čitanja ipak ima prostora i sluha za sugestije koje smo ovdje neki od nas dali. Mislim da ako nešto od svega treba ponoviti je, iako je ipak barem sa ove strane sabornice bilo suglasja oko nečega onda je to činjenica da Hrvatski sabor bi morao ostati involviran u raspravu o izvješćima o provedbi tako da to je prva i možda ono jedna od krupnijih stvari koje smo svi naveli. Jer na kraju krajeva ako govorimo o kontinuitetu, ako govorimo o modelu kakav smo do sad imali onda je dio tog modela bila i rasprava o tim izvješćima u Hrvatskom saboru, tako da bez toga nema kontinuiteta i to vam je čista ono logika. Ako želimo kontinuitet onda mora biti kontinuitet, a ako želimo mijenjati onda možemo mijenjati i druge stvari. ali to zapravo uopće nije ta logika koju bi se ovdje trebalo držati, to je više šaljivo. Naravno da neke stvari treba promijeniti, neke treba zadržati ali poanta je u tome da je rasprava o izvješćima u Saboru svakako nešto što bi trebalo zadržati. I osim toga ponovio bih ono što smo napomenuli u raspravi u ime kluba, a to je da zaista ozbiljno razmislite o nekakvoj bazi podataka. Jer vjerujem da ako biste pitali svoje kolegice i kolege u tijelima koja provode, koji imaju te suradnje a li im je zgodnije slati vam pisanim putem sve ili im je jednostavnije naprosto kad upisuju za sebe u sustav da otvore program i upišu nešto gdje će vama biti sve izlistano na jednome mjestu i objedinjeno bez da netko radi pješački posao. Mislim da ćete vidjeti da bi tu bilo puno suglasja oko toga, a onda naravno se s time može napraviti mnogo. Jer jednom kad imate podatke na jednome mjestu onda ih možete i obrađivati, možete sa njima raditi svašta, možete raditi vizualizaciju tih podataka. To je onda lijep, koristan alat koji može biti zaista na korist svima, a vama olakšava život i svima zapravo olakšava život. Ako je potrebno nekakvo povećanje sredstava mislim da do drugog čitanja sa ministrom financija, mislim nisu to neki novci, ne mogu to biti neki novci mislim vidjet ćete uostalom i da jesu novci to je nešto što je vrijedno ako već mijenjamo zakon onda bi to trebalo napraviti tako to je neka naša pozicija. Na kraju nešto o čemu nisam govorio u uvodnoj raspravi u ime Kluba, a to je ali je nešto o čemu smo redovito govorili prilikom rasprave o izvješćima a to je taj omjer između multilaterale i bilaterale. Ja ću se složiti sa zapravo i sa kolegicom Mrak Taritaš, i sa kolegicom Petir koja je napomenula da taj omjer bi zapravo trebao biti više, trebalo bi veći naglasak staviti na bilateralu. To nama daje više prostora i slobode i to je ponovio bih mjera našeg soft pauera, našeg utjecaja, našeg ugleda sa i to je nešto što stvara dodanu vrijednost. Mislim ja nemam problem, dapače ja se potpuno slažem da od novaca koje uplatimo u proračun Europske unije na primjer kada negdje stoji tabla financirala Europska unija da se to ono posredno tiče i nas. Ali s druge strane kada negdje stoji hrvatska zastava, kada negdje piše da je nešto donirala Republika Hrvatska to je onda neposredna korist za nas. Onda netko tko tamo prolazi vidi da je naša zemlja prijatelj njihovoj zemlji i prijatelj njihovoj zajednici i to bi tako zapravo trebalo biti. Mislim da da ja razumijem da se žele postići nekakvi statistički ciljevi koje možda s obzirom na situaciju s proračunom teško postići, pa se onda knjiži svega i svačega unutra kako bi taj broj bio veći. I o tome smo govorili, pa se sada neću ponavljati. Ali kao možda evo na tragu strateškog dokumenta koji treba slijediti imajte na umu da se ovdje zapravo jako puno nas slaže da bi mnogo veći naglasak ubuduće trebao biti na bilateralama. Hvala.

stvari koje bi posebno podcrtali. Dakle, prvo je strateško planiranje i donošenje Strategije. Mislimo da tu Hrvatski sabor treba i mora sudjelovati. Možemo kažem razgovarati o načinima na koji bi to bilo, bilo kao dio povjerenstva odnosno dio zastupnika koji su članovi povjerenstva, bilo kao matično radno tijelo odnosno izglasavanje u Hrvatskom saboru. Ali u svakom slučaju trebalo bi dati priliku i zastupnicima i zastupnicama posebice zato što se radi o strateškom dugoročnom dokumentu da o tome daju svoj sud. Druga stvar je obaveza godišnjih izvješća u Hrvatskom saboru. Dakle to mislimo da bi bilo dobro propisati u samom zakonu kao što je i prije mene spomenuo kolega Glavašević. To bi bila dobra potvrda starih ustanovljenih demokratskih praksi, a uostalom i je jedna od uloga Hrvatskoga sabora i matičnog odbora jest praćenje implementacije strateških dokumenata. I treće na što želimo skrenuti pažnju,

u ime Kluba primjer o iz Ministarstva znanosti i obrazovanja odnosno o stipendiranju stranih učenika i na taj način širenju ugleda i utjecaja Republike Hrvatske u inozemstvu. Dakle, to je samo jedan od možemo navesti svaki, možemo navesti još puno, a bojim se da ako ovo prepustimo nadležnim institucijama odnosno ministarstvima da će svi gledati više svoje partikularne i uže interese, a ne dugoročne interese vanjske politike i Republike Hrvatske jer to je uostalom i uloga Ministarstva vanjskih poslova. Možda Agencija nije rješenje, možda je to odjel unutar samog Ministarstva, ali kažem to je sve nešto o čemu možemo raspravljati. Ono što bi bilo dobro u svakom slučaju da sva sredstva imamo centralizirano na jednom mjestu i onda se jedna pozicija naravno uz konzultacije možda i sa relevantnim resornim ministarstvima, institucijama distribuiramo dalje a sve sa ciljem dakle utjecaja i ugleda Republike Hrvatske. Mislim da bi na taj način postizali bolje rezultate. Evo toliko od nas završno. Hvala vam. I na kraju gospodin Dražen Srpak koji će govoriti u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite. Hvala potpredsjedniče, državni tajniče. Republika Hrvatska je prelaskom u kategoriju razvijenih zemalja 2011. godine prestala biti primateljica razvojne pomoći i maknuta je sa popisa primatelja razvojne pomoći Odbora za razvojnu pomoć Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj. Aktualnim zakonom o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu iz 2008. godine utvrđena su načela provedbe, ciljevi i mehanizmi i isto nadležnosti sudionika međunarodnog razvoja i suradnje i humanitarne pomoći. Republika Hrvatska je u tom zakonu kao što je spomenuto promijenila svoj status po pitanju međunarodne razvojne suradnje, a dogodile su se brojne promjene u međunarodnim okvirima za djelovanje na tom planu, kao i smjernice razvoja politika to se posebno odnosi na Program UN-a za održivi razvoj i njegovi ciljevi tog razvoja iz 2015. te Pariški sporazum iz te iste godine. Zbog svega toga potrebno je promijeniti, prilagoditi i doraditi okvir zakonodavni što se postiže novim Zakonom o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći. Kod planiranja i donošenja zakona važno je napomenuti da razvojna suradnja i pomoć Republike Hrvatske inozemstvu sastavni instrument vanjske politike kao izraz solidarnosti sa zemljama u razvoju u potpori njihovim strategijama održivog razvoja ali i instrument ulaganja u vlastiti razvoj i sigurnost. Razvojna suradnja pomaže partnerskim zemljama u rješavanju njihovih gospodarskih i društvenih, zdravstvenih, ekoloških i sigurnosnih izazova te odgovarajućim alatima potiče jačanje otpornosti njihovih društava. Osim navedene međunarodne perspektive, izmjenama i dopunama novi će zakon biti usklađen i sa važećim Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH, što će omogućiti i donošenje novog strateškog dokumenta Nacionalne strategije razvojne suradnje RH za iduće razdoblje. Osim toga, jedan od prioriteta strateškog usmjerenja EU je uključivanje privatnog sektora u razvojnu suradnju, a poglavito u okviru njezine aktualne geostrateške platforme Global Gateway, a također je potrebno uspostaviti efikasniji sustav koji bi omogućio većem broju državnih tijela pokretanje prijedloga o pružanju pomoći sukladno specifičnim nadležnostima i financijskim planovima. Zaključno, Zakonom o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći omogućit će se potrebne prilagodbe novim instrumentima djelovanja u provođenju razvojne suradnje koje sadašnjim zakonom nisu uređene, a proizlaze iz preuzetih obveza iz članstva RH u EU. Omogućit će se i propulzivnije djelovanje u suradnji sa dionicima razvojne suradnje koji nisu bili uključeni u provedbene mehanizme aktualnog zakona, posebno organizacijama civilnog društva i privatnom sektoru, te se uvode provedbeni mehanizmi za ostvarivanje takvih oblika suradnje. U okolnostima sve većeg broja kriza i izvanrednih situacija koje zahtijevaju međunarodnu razvojnu i humanitarnu pomoć poput donacija cjepiva ili žurne pomoći nakon katastrofa omogućit će se i učinkovitiji okvir za bržu dostavu potrebne humanitarne pomoći. Za kraj, slažem se sa g. Glavaševićem da je ovo jedan zakon u kojem treba postići suglasje jer kad se nečim omogućuje razvoj, suradnja i humanitarna pomoć tu ne bi trebalo biti nesuglasica, hvala. Hvala lijepa. Koliko vidim nema više govornika, zaključujem raspravu i glasat ćemo kada se steknu uvjeti, hvala lijepa. **Jandroković,

Hrvatska